Уважаеми колеги, добро утро. Моля да заемете местата си и моля за регистрация.

за регистрация. Регистрирани 164 народни представители. Има кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, предлагам следния Проект на програма за работата на Народното събрание за днес, 24 юни. юни. „1. Проект на решение за одобрение на предложения от Френското председателство Проект на Преговорна рамка за членство в Европейския предложения от Френското председателство Проект на Преговорна рамка за членство в Европейския съюз на Република Северна Македония и Република Албания, вносители – Мустафа Карадайъ и група народни представители; Проект на решение за предприемане на действия от Министерския съвет на Република България за одобрение на Проекта на Преговорната рамка и Проекта за

Тези три проекта за решение са обединени в една точка за общо разглеждане. 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Вносител – Министерският съвет. съвет. 3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Вносител – Министерският съвет. 4. От 11,00 ч. редовен Парламентарен контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“

Господин Георгиев, само да изчистим предложенията по ал. 3, като формираме крайния вариант на Програмата, тогава и Вие ще можете да направите Вашите предложения. Постъпили са предложения по чл. 47, ал. 3 от господин Любомир Каримански, който предлага като точка първа за сряда, но всъщност сряда отдавна мина. Господин Каримански, само да видя кое предложение сте оттеглили.

Предложението на господин Каримански за включване на Закона за личната помощ. Господин Каримански, формално трябва да се оттегли и да се внесе наново за следващата седмица. Иначе аз съм длъжен да го подложа на гласуване. Оттегляте го? Да. Господин Каримански оттегля предложението си. Има предложение от госпожа Десислава Атанасова за включване на Проекта за решение, свързан с Република Северна Македония. То е включено в Програмата, съответно не следва да бъде подлагано на гласуване. По идентичен начин има предложение от госпожа Деница Николова, което касае Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, който е включен в Програмата. Имаме предложение за включване на Закона за публично предлагане на ценни книжа, внесено от господин Кирил Ананиев. То също е включено в Програмата и не следва да бъде подлагано на гласуване. Предложение от господин Каримански за Проект на решение за промяна в състава на постоянната Комисия по бюджет и финанси, което е оттеглено. Имаме още едно предложение, което ще поставим на гласуване – предложение от народния представител Александър Ненков. Господин Ненков също си оттегля предложението. Господин Георгиев, слушаме Ви. За процедура – заповядайте.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 рамковата позиция, на която сме стъпили, Декларацията на Народното събрание и Решението на Консултативния съвет по национална сигурност все още важат и техните съображения все още важат, а именно Македония по никакъв начин не се е реформирала... ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Господин Георгиев, това е изказване по същество и не е допустимо в процедура. ГЕОРГИЕВ: Не е по същество. Отделно, настоящият парламент в този му вид морално, политически, идейно и управленски е фалирал и не е в състояние да вземе решение по такива фундаментални въпроси, които касаят бъдещето на българския народ за десетилетия напред, поради което ние смятаме, че тази точка трябва да отпадне. Друго съображение, което също следва да се изтъкне, е, че не е държавнически предложения, внесени в 12 без 10 секунди по-скоро, не без една минута дори, да бъдат обсъждани с такава лекота, при положение че тяхното значение е огромно. Вчера на Комисията по външна политика в почивката групите на „Продължаваме Промяната“, ГЕРБ, „Демократична България“ и ДПС се събраха заедно да предлагат Проект на решение, а именно не може нещо толкова важно да бъде разглеждано за половин час, както беше вчера. Не може и не е редно нещо толкова съществено да се входира вчера и да се подлага на гласуване днес, поради което ние предлагаме отпадане на точката, касаеща ветото спрямо Македония, от дневния ред. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Георгиев. Има ли обратно становище? Господин Михнев, заповядайте.

тази тема беше разгледана, най-накрая беше изслушано Външно министерство в продължение на три часа в Комисията. Народните представители и българският народ чуха всичко, което трябваше да се чуе по предложението, а именно, че то е най-добрата сделка, която България е успяла някога да договори в Европейския съюз по темата изобщо, откакто е член на Европейския съюз. Така че можем да пристъпим съвсем спокойно към гласуване в залата. Знаете, че очите на Европа са вперени в нас. Важно е да отбележа, много е важно да отбележа, че групата на „Продължаваме Промяната“ не участва в заседанието, в което се пишеше общо решение, тъй като ние също имахме нужда да бъдем убедени и да чуем доводите на вносителите на това решение.

Гласували 223 народни представители: за 12, против 188, въздържали се 23. Предложението не е прието. Господин Попов, имате думата за процедура. Заповядайте.

Момент, не съм дал процедура на гласуване. (Шум и реплики.) Обратно становище? С процедурно предложение винаги се дава право на народен представител да изрази за обратно становище. Моля, режим на гласуване за предложението на господин Попов.

С това предложението е прието. Моля да бъдат включени камерите и микрофоните на БНТ1 и БНР. Други процедури, колеги, има ли, или можем да пристъпим към дневния ред? Не виждам. Преди това само две съобщения: Министърът на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на два самолета с техните екипажи от състава на Корейските военновъздушни сили. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международните санкционни режими, задължителни за разрешението за прелитането във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи, а именно Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. Уведомлението е постъпило на 1 юни 2022 г. с вх. № 47 203-09-63 и е предоставено на Комисията по отбрана.

Господин Председател, уважаеми сънародници! Днес е 24 юни. На този ден през 1913 г. се водят най-ожесточените сражения по време на Втората балканска война. Втората балканска война започва на 16 юни, известен в българската история като ден на престъпното безумие, и завършва 40 дни по-късно, за съжаление, с пълен разгром на България – не военен, не военен разгром, защото България печели всичките си битки, а политически разгром. По време на тази война, която е преди малко повече от 100 години – почти 110, България се изправя срещу не една, а пет балкански държави. Тогава ние сме в центъра на Балканите най силната държава, най-силната икономика, най-силната армия и дори усилията на Турция, Гърция, Сърбия, Румъния и Черна гора дори, която нямаме обща граница с нея, но и тя ни напада, не могат да ни сломят – сломява ни нещо съвсем различно. Сломява ни това, че Великите сили в този момент се изправят срещу България и дават ясен знак всички – без една, че ако България не прекрати съпротивата, тя ще бъде окупирана и разчленена независимо от военните ни победи. На 24 юни 1913 г. Българската армия печели едни от най големите си величави победи в своята история, само че няколко дни по-късно българската дипломация принуждава Българската армия да сложи оръжие – това е преди 109 години. Няколко месеца по-късно е подписан Букурещкият мирен договор. С този Букурещки мирен договор България претърпява своята първа национална катастрофа. В историята обаче има реванш. Няколко десетилетия по късно, на 25 май 1941 г., тук, от тази трибуна, е прочетена декларация, с която България се обединява с Вардарска Македония – това е преди 80 години – 81, ако трябва да съм точен. От тази трибуна, от това място се изреждат представители както на управляващите, така и на опозицията в парламента тогава, въпреки че той е бил безпартиен, имало е и представители на управляващи, и на опозиция, както винаги. Всички те без никакво колебание и без един глас против приемат обединението на България и на Македония, впрочем и на Беломорска Тракия, Западните покрайнини, Пирот и Враня. Нашето Народно събрание е показало, че има моменти, в които може да се обединява, водено от национална кауза. За съжаление, е показало, че има и моменти, в които може да се поддава на чужд натиск, както българската дипломация през 1913 г., показало е, че има моменти, в които надделява политическата българска логика, има моменти, в които надделява чуждият натиск и чуждият национален интерес. Към настоящия момент ние се намираме в ситуация, в която трябва да се обърнем назад, за да видим това, което са правили нашите предци, както тези, които са били във войската, така и тези, които са били в дипломацията, и за да видим кога и по какъв начин България е постигнала своите успехи и кога е търпяла поражения. Постигала е своите успехи, когато е била единна. Търпяла е поражения тогава, когато е била разединена, тогава, когато е имало поддаване на чужд натиск, тогава, когато е имало инфилтрирани чужди интереси в българското управление, както преди 1944 г., така и след 1944 г. В момента се пренареждат геополитическите пластове в световен мащаб. В момента, както и преди 109 години, както и преди 81 години, България е поставена пред избор и е под много сериозен натиск какъв път трябва да поеме и чии интереси да преследва. Своите собствени или нечии чужди. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ считаме, че единственото, което трябва да води всеки един народен представител тук, е българският национален интерес, а българският национален интерес винаги е бил и ще продължава да бъде България да е свободна, независима, обединена и благоденстваща. Нека да направим така, че да си спомним добрите примери в нашата история и да направим с нашите решения – сегашното Народно събрание, един добър пример, ако е възможно, защото в противен случай националното предателство няма да бъде простено, защото не бива да допускаме преди 81 години тук от тази трибуна на 25 май да се гласува обединението на България с Македония единодушно от всички, а 81 години по-късно сегашното Народно събрание да приеме решения, които да погребат веднъж завинаги мечтата за българския национален идеал – България да е свободна, независима, обединена и благоденстваща. Не само ние от ВЪЗРАЖДАНЕ, но всеки един нормален българин няма да приеме национално предателство нито тук в залата, нито където и да било. И затова всеки един от нас трябва да знае – зад нас не стоят партии, зад нас стои българският народ, зад всеки един от нас, и българският народ няма да прости национално предателство. Благодаря. Благодаря Ви, господин Костадинов. Колеги, кой ще представи Доклада на Външната комисия? Заповядайте, госпожо Любенова.

47-254-02-74, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 22 юни 2022 г.; Проект на решение за предприемане на действия от Министерския съвет на Република България за одобрение на Проекта на Преговорната рамка и Проекта за Заключение на Съвета на ЕС за европейската

На извънредно заседание, проведено на 23 юни 2022 г., министърът на външните работи Теодора Генчовска докладва пред Комисията по външна политика във връзка с постъпилото от Френското Председателство

и Проект на решение № 47 254 02-76. Мотивите към проектите на решения бяха представени по реда на тяхното внасяне съответно от Станислав Анастасов, народен представител от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, от Екатерина Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, и от Христо Иванов, народен представител от парламентарната група на „Демократична България“. С проектите се предлага Народното събрание да приеме решение, свързано с процеса на разширяване на ЕС с Република Северна Македония. С Проекта на решение, представен от Станислав Анастасов, се предлага одобряване на предложения от Френското председателство Проект на Преговорна рамка за членство в ЕС на Република Северна Македония и Албания. С Проекта на решение, представен от Екатерина Захариева, се предлага да бъдат предприети действия от Министерския съвет за одобряване на Проекта на Преговорна рамка и Проекта за Заключение на Съвета на ЕС за интеграцията на Република Северна Македония при определени условия. В Проекта на решение, представен от Христо Иванов, се задават конкретни условия, при които България може да подкрепя процеса на европейска интеграция на Република Северна Македония, както и условията, при които правителството да одобри предложените от настоящото Председателство на Съвета на ЕС Проект на Преговорна рамка и Заключения на Съвета. Вносителите на трите проекта на решения изразиха готовност за редакционни предложения по тях с цел да бъде постигната широка подкрепа. Представителите на парламентарната група на „Има такъв народ“ и на парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ изразиха мотиви, с които отхвърлят и трите проекта на решения.

парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а по Проекта на Христо Иванов от парламентарната група на „Демократична България“ се аргументираха, че ще се въздържат. След пауза на заседанието бяха направени редакционни предложения към два от проектите на решения, съответно:

По проекта, внесен от Христо Иванов, в последното тире след думата „рамка“ се добавя: „във връзка с приемането на общите позиции на Европейския съюз за междуправителствените конференции от Съвета на Европейския съюз“. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по външна политика гласува проектите на решения с направените редакционни предложения, както следва: 1. със 7 гласа „за“, 10 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приема Проект на решение за одобрение

Мустафа Карадайъ и група народни представители на 22 юни 2022 г.; 2. със 7 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приема Проект на решение за предприемане на действия от от Министерския съвет на Република България за одобрение на Проекта на Преговорната рамка и Проекта за Заключение на Съвета на ЕС за европейската интеграция на Република Северна Македония № 47-254-02-75, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители на 23 юни 2022 г.; 3. с 11 гласа „за“,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

Правителството на Република България да одобри предложените от Председателството на Съвета на ЕС Проект за Преговорна рамка и за Заключение на Съвета при изпълнение на следните условия: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

включване на референция към двустранните протоколи по чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество в Преговорната рамка във връзка с приемането на общите позиции на Европейския съюз за междуправителствените конференции от Съвета на На тази основа и само при изпълнението на тези условия Четиридесет и седмото Народно събрание на Република България ще очаква от Министерския съвет да одобри Проекта на Преговорна рамка едновременно или след финализиране на Протокола по чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество.“ Благодаря Ви, госпожо Любенова. Само едно уточнение – във II, първи абзац след „предложените“, пропуснахте да прочетете „от Председателството на Съвета на Европейския съюз“. С това уточнение да се запише в стенографския протокол. Уважаеми колеги, становища по вносител ще има ли, по трите решения? Първи вносител – да, господин Анастасов, заповядайте – имате думата.

По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз с активната роля на държавните органи и при наличие на консенсус между всички партии в Народното събрание тогава се стигна до качествено нов етап за страните от Западните Балкани. Българската държава запази последователната си подкрепа за поставяне на реално начало на процеса на присъединяване към Европейския съюз за Република Северна Македония и Република Албания със започването на преговори с двете страни. Българският парламент продължи да следи за напредъка на изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, както и за прилагането на Закона за малцинствата в Република Това е процес, който трябва да продължи и след започването на преговорите за членство с двете страни и впоследствие при подписването и ратифицирането на договорите за присъединяване. Днес, отчитайки рамковата позиция, декларацията на Народното събрание от 2019 г. и заключенията на Консултативния съвет за национална сигурност при Президента на Република България тази година, Народното събрание може да одобри предложения от Френското председателство Проект за Преговорна рамка за започване на преговори за членство в Европейския съюз на Република Така българската държава получава силна гаранция в лицето на Европейския съюз за стриктно изпълнение на условията относно добросъседските отношения, които имат хоризонтално значение за

В същото време, отчитайки изпълнението на критериите във всеки един конкретен момент, подчертавам, България запазва правото си да не подкрепи подписването и ратифицирането на договорите за присъединяване към Европейския съюз на двете страни. Започването на преговорите не следва да се интерпретира като гаранция за членство в Европейския съюз, а като стимул за ускоряване на реформите, укрепване на върховенството на правото и поддържане на добросъседски отношения. За нас като български парламентаристи в този момент като най-важно се очертава разбирането, колеги, че приобщаването към европейското семейство на Република Северна Македония и на Република Албания е преди всичко инвестиция в сигурността и стабилността не само на региона, но и като цяло в международен аспект, особено в ситуацията, в която се намираме в момента. Освен това следва да се отчита и тясното сътрудничество и очаквано развитие на още по-силни съюзнически връзки с Република Северна В заключение, колеги, както винаги сме казвали, още веднъж ще припомня, че позицията на ДПС по тази тема винаги е била кристално ясна. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Анастасов. Госпожо Атанасова, заповядайте за становище по вносител по Вашия проект на решение. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! На 22 юни направих декларация от парламентарната трибуна, с която обявих политическото решение, взето от нашата изпълнителна комисия, от нашата партия и от нашата парламентарна група за това историческо решение, което предстои да вземем днес. Такава подкрепа получихме и от нашите колеги от СДС с решение на техния национален съвет и от националния съвет на Движение „Гергьовден“. В този смисъл не е изненада решението, което беше обявено от нашия лидер господин Бойко Борисов на специална пресконференция. Ние винаги сме осъзнавали, че стратегическият интерес на България е Република Северна Македония и страните от Западните Балкани да се присъединят към Европейския съюз. Нашето правителство, правителството на Борисов, още през 2018 г. определи този въпрос като основен приоритет пред първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Подписахме Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република Северна Македония още през 2017 г. В края на 2019 г. поискахме от европейските ни партньори изпълнението на Договора в неговата цялост, в това число и работата на Историческата комисия, правата на македонските българи, преустановяването на претенциите за македонско малцинство в България и спиране на езика на омразата да станат част от преговорния процес и преговорната рамка. Това сме отстоявали и на Консултативния съвет за национална сигурност. Благодарим на нашите европейски партньори и приятели. Благодарим на нашето европейско семейство, че чуха и разбраха притесненията ни и коментарите не само сега, но и тогава, когато правителството на ГЕРБ обсъждаше преди две години всички тези въпроси. Предложението, което получихме миналата седмица от Френското председателство на Съвета на Европейския съюз, реферира към двустранните протоколи, които трябва да бъдат подписани от двете страни. Тези протоколи са де факто пътната карта, с конкретни ангажименти и етапи, които Скопие следва да изпълнява. Този проект на протокол трябва да бъде финализиран, подобрен и подписан от правителството заедно с Преговорната рамка. Затова ние внесохме на 22-ри Проект за решение за одобрение на Преговорната рамка, за да сме сигурни, че България няма да изпусне този исторически момент, няма да изпусне шанса да бъдат защитени националните ни интереси. И тогава призовах всички партии – част от Четиридесет и които държат на европейската и евро-атлантическата позиция на България и вярват в европейското бъдеще на Западните Балкани, да се присъединят към нашата инициатива. И тогава подчертах, че ГЕРБ с министър-председател Бойко Борисов сложи подписа си под Решението на Министерския съвет от 2019 когато внесохме и Рамковата позиция под Договора от 2017 г., така и днес, в настоящия момент, когато трябва да се вземе това историческо решение,

Тогава Ви казах, преди два дни, че Борисов и нашето правителство започна този процес. И Борисов, и народните представители от ГЕРБ-СДС в Четиридесет и седмото народно събрание ще го завършат. Благодаря Ви, колеги, от всички парламентарни групи, че застанахте на страната на европейската интеграция на страните от Западните Балкани. Все пак Четиридесет и седмото народно събрание е редно, че може да се обединява по теми, важни за България, по теми, защитаващи българския национален интерес, по теми, важни за Европа. Днес ще се радвам да приемем Проект за решение, който събира заедно всички проевропейски и проевро-атлантически сили в Четиридесет и седмото народно събрание. Не бих искала ние да си приписваме изцяло заслугите или авторството. Вие знаете, че беше така. Няма нужда да Ви убеждавам допълнително. Надявам се да сме единни. Надявам се този път да излъчим положителен сигнал към нашите съседи, към нашите братя. От нашата парламентарна група с убеденост ще гласуват 59 народни представители за това Северна Македония и Република Албания да се присъединят в преговорния процес към нашето европейско семейство. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Господин Христо Иванов – за третия проект. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! И аз като вносител да кажа няколко думи. Достатъчно се каза по, техническата страна от въпроса, искам да кажа няколко политически неща. Първо, за статута на нашето предложение. Гледам на него като на, така да се каже, въплъщение на дълги усилия и на дискусии с Външно министерство то гледа в същата посока, в която гледат и предложенията на колегите от ГЕРБ и от ДПС. В този смисъл чисто по същество и трите предложения с еднаква сила могат да бъдат подкрепени. Второто, тъй като сме изпаднали в едно такова средношколско, ще го нарека, състояние, в което кой, къде, в кое кьоше си говорил и с кого, кой е писал на кого в лексикона и така нататък се занимаваме, гласувал, искам ясно да кажа, че когато става дума наистина за такива важни национални теми, считам за най-нормално професионално да работим заедно, независимо от всички други политически разделения. Не, това не отменя политическите разделния, не, това не ни прави част от някакви коалиции и да, това означава просто, че си вършим работата, за която ни се плаща заплата от суверена. По същество ще се опитам да отговоря на база на това, което и вчера в Комисията имаше като дискусия, на най-ясните спорни моменти относно това решение. Добро ли е така нареченото френско предложение, тоест предложението на Френското председателство, за България? Добро е, добро е! Това беше заявено и от външния министър многократно и ясно, за което ѝ благодаря, и от президента Радев, и от всички експерти и наблюдатели по тази тема. Ако не вярвате сега на експертите и на политиците, чуйте какво казват в Скопие. Чуйте какво казват в Скопие за това предложение, защото това е най-ясната индикация за това дали това предложение защитава българския национален интерес. Когато някой излезе тук и каже, че това предложение не защитава българския национален интерес, да заповяда на митинга на ВМРО в Скопие и да се присъедини към тях, защото те казват от ДБ.) Те казват, че то в такава степен защитава българския национален интерес, че за тях е абсолютно неприемливо, дори когато става дума за въпроса дали Македония ще получи възможност да се присъедини към Европейския съюз. Тоест балансирано срещу този интерес на Македония, това предложение в такава степен защитава нашия национален интерес, че е неприемливо, казва премиерът на Македония. Това за мен е най простият начин да обясним какво се случва. По същество. Другата критика, която се казва: „Ама всъщност ние трябва да изчакаме Македония да изпълни 100% нашите искания и едва тогава да пристъпим към преговорите с нея.“ Вижте, самата логика да използваме преговорите на Европейския съюз като инструмент за натиск върху колегите в Скопие, за да получим изпълнение от тях на ангажиментите по двустранния договор, съдържа в себе си разбирането, че най-силният инструмент за натиск е процесът на преговорите. Минавайки сравнително скоро, това България го знае, нашето поколение го помни добре, в рамките на процеса на преговорите. Именно тогава беше онзи момент, в който България направи най-големите реформи, принудена или убедена, или подтикната, или мотивирана от условията, които ѝ бяха поставени в рамките на този преговорен процес. Няма по-голям инструмент за трансформация от предприсъединителния процес. Това е доказано многократно и ние го знаем. Аз много бих искал ние да можем да се променяме със същия темп и със същия политически фокус, както сме го правили в онзи период заради нашите собствени съгласия, но ние дори не можем да си говорим. Така че логиката на цялата конструкция на нашата политическа цел да използваме ветото и преговорния процес, за да получим изпълнение на нашите цели, се изпълнява в този момент с това решение. България не вдига ветото, България подсилва силата на своето вето,

ветото, което ще им се налага, спирането на преговорите, което ще им се налага, ще бъде със силата на цялото европейско семейство, застанало зад България, и това трябва много добре да се разбира. Искам да Ви кажа, че например сега в Скопие се говори как те нямало да променят Конституцията. Като не променят Конституцията, няма да видят преговори и това става ясно и абсолютно еднозначно от така нареченото френско предложение. Спомнете си Турция – Турция също води преговори. Какъв е напредъкът, къде са тези преговори? Това е възможност България да превърне един двустранен проблем в проблем, който е инкорпорирала, който е включила в дневния ред на своето европейско семейство и вече може да го поставя с цялата сила на европейското семейство и на неговите институции. Казва се: дали достатъчно добре е включено в различните институции?! Затова в текста, който ние предлагаме, се казва да се използва еднакво както преговорната рамка, така и решенията на Съвета, където България участва пряко, за да можем наистина да бъдем максимално гъвкави. Пита се: дали ще позволим по някакъв начин дори да бъде променена Конституцията, да се направи разлика между представителите на българския народ и представителите на другите народности, които са споменати там?! Не, решението, което ние предлагаме, съдържа в себе си много ясен текст, в който няма да бъде допусната никаква неравнопоставеност, никакъв нюанс по отношение на нашите съграждани и сънародници Северна Македония. Това е абсолютно желязно условие, без което Македония няма да може да води преговори с Европейския съюз. Сега това е гарантирано не просто с нашето вето, това е гарантирано с гаранциите на всички европейски институции, те стоят зад нашия интерес. И това в някакъв смисъл е може би дори най-важното, което се случва в тези дни. Има аргумент, че видите ли, всичко се случва прекалено бързо. Всеки, който е наблюдавал взимането, изработването на подобни решения в рамките на Европейския съюз, знае, че тези решения се изработват в последния момент. Става дума за проекти за решения на колективни органи, които се съгласуват бавно и трудно. Да, ние пропуснахме възможността в последните месеци, докато българската дипломация и българското правителство работеше да подготви тези решения, да водим дебат по същество, да информираме обществото за това какви цели всъщност си поставяме, как всъщност смятаме да ги постигнем и накъде отиват нещата. Занимавахме се с конспиративни теории и с атаки помежду си – това не беше достойно. Но искам да кажа на колегите, които ще се позовават на аргумента с време. Ние нямаме време да не бързаме, защото беше казано ясно от министъра на външните работи и всеки, който има някакъв поглед върху този процес, го знае: Френското председателство е онзи прозорец на възможност, в който ние можем да се възползваме от това предложение. То свършва след няколко дни. Политическият прозорец ще се затвори, няма друга страна членка с това влияние и с този ангажимент към българския интерес, която да постави такива условия и да предложи такава оферта, както се казва на по-прост език, на България. В момента, в който приключи Френското председателство, политическите условия, в които ние можем да получим такива предложения, изчезват. Всеки, който се противопоставя на гласуването сега, поема риска няма да говоря за национални престъпления, но ние да пропуснем един изключително важен шанс наистина да получим висока степен на гаранции за нашите интереси и за нашите съграждани в Република Северна Македония, което е много важно. В крайна сметка ние трябва да можем да вземем това решение отговорно като политици тук именно защото ние сме народните представители. Искам да кажа и още нещо. В наш интерес е не просто в двустранните си да получим изпълнение на целите, които сме си поставили, претенциите, които имаме към Северна Македония. Нашият интерес е не по-малко важен – в крайна сметка Западните Балкани, Албания и Северна Македония да получат европейска перспектива. Това е наш интерес. Наш интерес е да използваме възможността, която се отваря с тази конструкция, в рамките на която ние сме интегрирали нашите искания с преговорния процес – да правим една много по-широка политика по отношение на Република Северна Македония. Да приложим един много по-широк спектър от политики: културно образователни, медийни, свързани с установяване на истинска свързаност между двете общества, преодоляване на всички онези травматични разделения, които в изтеклите 100 години или 110 години, както ни напомни в декларацията си господин Костадинов, всички онези разделения, които бяха мъчително причинени на тези две общества. В крайна сметка най-добрият начин, по който ние можем да се съберем отново заедно днес в XXI век, е да станем част от европейското семейство. всеки, който е бил в Европа, знае това пространство, в което травмите наистина са преодолени, хората си говорят и общуват, семействата са заедно, няма граници. Това е, което искаме за двете общества, това е, което можем да постигнем, и това е, което ще решим днес. Искам да призова дори тези, които може би по някакви политически, предизборни причини няма да се присъединят към това съгласие: разбирайте и знайте, че правим правилното нещо. Аз съм убеден в това нещо и благодаря на всеки, който ще подкрепи това решение. Благодаря на всички вносители на предложения в тази посока и на българската дипломация. След края на дискусията ще взема думата да кажа пак благодарности. Само ми позволете да направя две редакционни предложения, които са съгласувани с Външно министерство. Те са технически, но все пак да сме сигурни. В последното тире на страница В последното тире на страница втора текстът да стане „Включване на референция към Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.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

Тоест получаваме и Преговорната рамка, и съдействието на Европейската комисия, и възможността, когато тези решения се одобряват на съвет, където нашето правителство участва, ние директно да можем да имаме въздействие върху този процес. Втората редакция е последна, която предлагам. В последния параграф да се уточни и вместо прекрасната дума финализиране, да стане „подписване на протокол от второ заседание на Смесената междуправителствена комисия по чл. 12 от Договора“, така че да е ясно за какъв документ става дума. Външно министерство вчера ясно каза: „Нямаме време!“ Политическият момент за произнасяне по това добро предложение по оценка на Външно иначе го изпускаме. За да може Външно министерство да пристъпи към подписването на двустранния протокол, то има нужда от нашето политическо решение, за да дадем силата на Народното събрание, с която да довършат процеса. Сега е моментът, иначе изпускаме птиченцето. Благодаря Ви.

Позицията на „Движение за права и свободи“ още от зората на демокрацията в България по тази тема След падането на комунистическия режим в България на Балканите се установиха два модела за решаване на междуетнически конфликти и проблеми. За добро или лошо на Балканите ние живеем в мозайка от етноси. По този начин По този начин са се формирали и националните ни държави, че националните ни политики са ни заставили и са ни поставили в ситуация да живеем с усещането, че всеки граничи със себе си. Но ние от „Движение за права и свободи“ 32 години водим една политика – политика на заедността, не на противопоставянето, а на заедността. За да можем да преодолеем наслоените исторически различия, които в повечето случаи ги ползваме за противопоставяне, ние от „Движение за права и свободи“ считаме, че за да има мир, стабилност и сигурност на Балканите, ние трябва да членуваме в общи съюзи, общи ценностни съюзи, като НАТО и Европейския съюз. Така направихме и за България. Още 1991 г. от тази трибуна нашият почетен тогавашен председател доктор Ахмед Доган зададе посоката и целите на България, а именно членството в Европейския съюз и НАТО. По същия начин, водени от философията на заедността и добросъседските отношения, ние сме споделяли винаги, и то сме били последователни в тази позиция, че Балканите трябва да членуваме в общи съюзи, не да издигаме стени помежду си, а да премахваме бариерите. Така се случи и по конкретната тема, по конкретните въпроси, които по един или друг начин Северна Македония и България, трябваше да ги решаваме последните години. Тази ни е била позицията и от 2017-а, 2018-а, 2019 г. и досега. Сега в момента имаме един добър шанс да направим една голяма крачка в тази посока, защото според нас всички балкански държави би било добре да бъдем членове на НАТО и Европейския съюз. Докато Балканите имаме проблеми, и Европа ще има проблеми. Този въпрос не е само наш, този въпрос е и европейски и сега имаме шанса да направим една голяма крачка. Не да ползваме тези теми за разделяне и противопоставяне вътре в обществото в България, не да ползваме тези теми за разделение и противопоставяне между съседите, а да ползваме шанса за обединение – ценностно обединение в ценностни съюзи – евро-атлантическите съюзи. И затова онова, което не направи изпълнителната власт за последната година или последните шест месеца най-вече, защото, вместо да обещава, трябваше да направи необходимите действия. А и последните дни на Френското председателство дори след направеното предложение за Преговорна рамка, вместо да се говори, беше нужно изпълнителната власт да направи необходимите действия – да внесе в Народното събрание темата за разглеждане. Не се направи и затова ние от „Движение за права и свободи“ решихме да поемем и този път нашата отговорност и да внесем темата за разглеждане в Народното събрание при първия възможен удобен политически момент. Момент, в който да не се смесва тази тема с други теми, защото тази тема е много важна. Да не се смесва тази тема с темата за падането падането на правителството, защото това правителство се самосвали. Тази коалиция, толкова разнородна и идейно, и ценностно, нямаше как да удържи това мнозинство във времето. И за да не се смесват тези две теми, ние решихме, че след вота веднага трябва да поставим в дневния ред на Народното събрание и обществото тази тема. Още отсега искам да благодаря на всички, които стигнахме до идеята, че този въпрос трябва да намери решение сега и да не се отлага. Благодаря Ви. Благодаря на господин Карадайъ. Реплики има ли? Не виждам. Следващият записан за изказване – доктор Михайлов от „БСП за България“. Заповядайте.

Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми български граждани, сигурен съм, че много от Вас в момента ни гледат. Искам да се обърна към всеки от нас, към нашите сърца, към нашите спомени, към всичко това, което ни свързва с историята, с Европа и с истината. Безспорно предложението, което беше излъчено от Европейската комисия по време на Френското председателство, е най-позитивното и защитаващо интересите на Република България. Няма човек в тази зала, който може да каже противното. Но има много и извън тази зала, и в тази зала, които могат основателно да попитат: не са ли протоколите част от конструкцията на преговорите, които бяха упоменати, че не са подписани от двете страни? Възможно ли е, когато едната страна, която иска да бъде поканена, в момента се държи по тежък, неуважителен начин към страната, която би евентуално се съгласила да започнат преговорите, която буквално рита по кокалчетата тази страна, която е нейна посестрима исторически и необратимо, която подпали Културния дом на българите в Битоля, която оскверни стотици паметници, чийто министър-председател застана вчера и каза, че това е неприемливо Македония. И аз искам да попитам тук уважавания от мен господин Иванов, който представяше с много сериозен авторитет и с много сериозна логика аргументите на предложението на Европейската комисия: как ще завърши всичко това, когато отсрещната страна не е готова да приеме тези условия? (Реплики.) Няма да започнат преговори, отговаря тук някой от залата. Тогава предложението, което е дадено преди една седмица и което касае съществена част от нашите междудържавни отношения, следва ли по този бърз, бърз, твърде бърз начин да бъде претупано в парламента, когато, някой от Вас каза тук, мисля, че беше господин Атанасов, всяко българско семейство има свой корен в Македония, всяко българско семейство. Това не е въпрос на история, уважаеми господа народни представители. Това е въпрос на чест за България. Аз не искам да се връщам назад в историята и да Ви припомням колко грешки са допуснати в отношенията с нашите братя и сестри в Македония още след Освобождението. Само ще Ви припомня, че първият български кмет на Банско е встъпил в длъжност 1911 г., а България е освободена 1878 г. Няма да Ви припомням събитията от 1945 г. Няма да припомням, че България беше първата страна, която призна тогава – наричаше се Република Македония. Че България беше инициатор на приобщаването на Балканите. Искам да отговоря освен това на всички, които тук замеряха управлението на държавата, че не е положило усилия. Точно в тези шест месеца оперативно управление на България – неговия Министерски съвет и неговия министър-председател, направиха буквално совалка до Македония и до Европейския съюз, опитвайки всички възможности да се промени отношението на отсрещната страна. Но това не беше прието с отворени обятия от нашите приятели от Република Северна Македония. И аз не виждам като българин, като български политик какво основание има сега българският парламент да пристъпи към това действие, когато отсрещната страна най-малко не приема това предложение за адекватно. Всички аргументи, че това трябва да се направи точно сега, не се вписват в честта и достойнството на българската нация. Всеки трябва да гласува по съвест, но неговата съвест е записана в Конституцията, записана е в неговата клетва, а клетвата е да работи изцяло в интересите на държавата. Затова Българската социалистическа партия не може да подкрепи, независимо, не говоря за предложенията на колегите от ДПС и от ГЕРБ – те за нас са абсолютно неприемливи, предложението на „Демократична България“, което е най-близко до нашите представи за решаването на проблема въпреки всичко не го решава. Това казахме вчера във Външна комисия, това ще декларираме и днес. А всяко

Понеже уважаемият доктор Михайлов постави към мен въпрос, да му отговоря.

дълъг път към истината. Тя има да извърви своя дълъг път към себе си. Днес обаче нашето решение тук ни позволява да кажем, че това усилие за тях е не просто усилие, което една страна – съседна, им налага на тях. Това е въпрос вече, след това решение, на изпълнение на европейски стандарт. Това вече е въпрос на принадлежност към европейското семейство от тяхна страна, защото добросъседството, спазването на свободите и правата на хората, стремежът към истината – всичко това са фундаментални ценности на Европейския съюз и ние днес с това решение ще свържем нашите интереси, нашите искания с тези фундаментални ценности на нашето европейско семейство. И неслучайно, неслучайно Франция и президентът Макрон застана с такава сила зад нашите интереси. Не говорете за надежда! Много е лесна тази риторика, защото тук въпросът не е за мен или за някой друг. Българската дипломация, политици от най-различни политически партии в този период са работили за това усилие. Работили са представители на Вашата парламентарна група, на които аз много им благодаря. Този резултат може би идва в последния момент, защото така се случва в тези преговори, но той е нещо, за което ние много дълго време сме работили и сме се стремили. Това не е нищо ново и нищо неизвестно. Новото и неизвестното е, че е толкова добро. И, да, трябва да сме готови да вземем решение бързо, защото след това ще го изпуснем. Ваше право е да прецените, че времето не е достатъчно за подходяща обществена дискусия. И ще бъдете прави – такива са условията, но човек понякога трябва да избира между реалностите, а не просто между желанията. Така че искам да кажа ясно: Република Северна Македония от взимането на това решение нататък ще знае, че тя не просто изпълнява искането на България, тя трябва да избере дали иска да бъде заедно с нас член на европейското семейство или не. Това е изборът пред тях

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми професор Михайлов, имахте много силно и много емоционално изказване. Съгласен съм с много от нещата, които казахте. Това е много важен въпрос за всички нас, много емоционален въпрос за всички нас. Но ми се искаше отвъд емоциите да влезем в малко конкретика какво точно казва това предложение и че по-скоро голяма част от тези емоции може би няма да са толкова негативни, ако видим какво всъщност пише в това предложение. Едно от нещата е влизане в Конституцията и никой досега не обясни и много ми се искаше да обясня какво влиза. „Влизане на българския народ в Конституцията на Македония“, това означава на практика участие

И другото нещо, което пак конкретно, професор Михайлов, е добре да си говорим, е, че каквото и да се случи с процеса сега, България по всяко време, ако не е, така да го кажа – удовлетворена от прогреса, ще може да го спре. И накрай, може би най-важното нещо, което според мен емоционално е най-важно за нас. В предложението има и възможност за разкриване и получаване на документи, които ясно да демонстрират за това какво се е случвало над българите в Титова Югославия, което може би е едно от най-важните неща, които ще ни донесат мир по този въпрос. Благодаря. Заповядайте за трета реплика. И докато дойдете до трибуната, да се възползвам като русенец да поздравя на балкона децата от Русе, които са днес тук.

много емоционално изказване. Ние често ползваме една метафора, когато говорим за хората, останали извън пределите на нашата Родина, че Майка България трябва да им помага. Въпросът ми е, когато блудният син отхвърля майка си, трябва ли майката да спре да търси път към него? Благодаря Ви. Уважаеми доктор Михайлов, имате възможност за дуплика. Благодаря Ви, господин Председател. Трябва много да се внимава с метафорите от трибуната на орган като Народното събрание, защото наричането на някого блуден син може да има много тежки последствия. Първо да отговоря на уважавания истински от мен господин Иванов. България е доказала и присъединила своите общочовешки ценности с приемането ѝ в Европейския съюз. Оттогава тя ги отстоява успешно и на забележката и благодарността, че хора от Българската социалистическа партия са съдействали – това е вярно, те са съдействали на политиката на Европейския съюз за нейното утвърждаване на Балканите и приобщаването на всички балкански държави към Европейския съюз, но при изпълнени от тях условия. При до момента не само че не е налице, понеже господин Атанасов ми каза, че ни гледат децата, а за децата трябва да бъдем на висотата на техните родители, когато говорим от тази трибуна. При неизпълнение на тези условия естествено е, че България трябва да положи усилия, за да може заедно с кандидатстващата страна да постигнат успех и да пристъпят заедно към отваряне на преговорната рамка. Другото е Другото е подаване на една ръка, неприемането ѝ от отсрещната страна и застопоряване на целия процес. Това няма да ни донесе особен позитив. Искам и нещо друго обаче да Ви предупредя. Подготвя се решение на Европейския съюз за квалифицирано мнозинство при взимане на решения по външнополитически въпроси и не бива тези, които предлагат с лека ръка това решение сега, да пренебрегват тази възможност в следващите години. Тук става дума преди всичко и най-вече за интересите на Република България, за българските национални интереси. Съвсем спокойно и ясно го споделям с Вас, затова ние трябва да бъдем изключително внимателни, изключително балансирани при цялата ни любов, истинска любов

да се казва, че е възможно по въпроса за Македония да се взема решение с квалифицирано мнозинство. Това действително е предложение, което съществува, и доколкото ми е известно, изцяло не се подкрепя от България. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес е паметен ден! Днес ще гласуваме Проекторешението за изразяване на позиция на България по предложението на Френското председателство, предложено от „Демократична България“ като единствено възможно. От две години и половина това е ключова тема не само за двустранните отношения, но и за целия Европейски съюз и за мен като български гражданин. През изминалото време България успя да устои на външния и вътрешния натиск и да разясни позицията си. В крайна сметка нашият глас беше чут и разбран в Европа. По всеобщо мнение това е най-доброто, което сме имали до момента и е предпоставка за това да успеем да защитим достойно и убедително нашата позиция, като получим европейски гаранции за нашето искане. Каузата на България е вече общоевропейска кауза, защото нашите условия вече не са предмет само на двустранни договори, а ще влязат в Преговорната рамка, като част от тях по условие дори ще бъдат изпълнени, преди да започне преговорният процес. С Проекторешението на „Демократична България“ по същество се надгражда френското предложение, така че българските национални интереси наистина да бъдат добре защитени. Чрез него ще бъдат гарантирани не само правата на българите в Северна Македония, но и въпросите от общата история и позицията ни за езика, които са не по-малко важни.

Вярвам, че това е нещото, което Гоце Делчев и хилядите други революционери биха приветствали. Благодаря на всички българи в тази зала, които ще подкрепят предложението! Благодаря на всички, които работиха по него. Всеки трябва да гласува по съвест, както каза професор Михайлов, и аз с радост ще гласувам по съвест. Благодаря и на българите, на всички българи в Република Северна Македония! Благодаря Ви, приятели, за твърдостта, за смелостта и търпението! Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Госпожа Белобрадова и много други много смело и безотговорно казаха така – това било най-доброто предложение, като че ли това е било искането на България. Вчера в комисия външният министър ясно заяви, пределно ясно, че това предложение на фона на другите е най-доброто, но също така ясно заяви, че то се различава и не покрива исканията на България, изразени в Решението на предишното Народно събрание, както и в позицията, която

всяко едно предложение на фона на предишните – с някакво мръдване напред е по-добро, но то, всяко едно, не покрива искането на България. Нито едно! Включително френското! Така че не се крийте зад половин изречение на министъра на външните работи. Второ, Макрон каза нещо, което тук всички се правят на луди – че не било френско предложение, нямало натиск и не знам какво. Вчера Макрон в прав текст заяви, цитирам го: „Ние упражнихме много силен натиск върху България през последните месеци. И второ, искам да поздравя премиера Петков, той направи всичко.“ От началото на годината ние разправяме, че премиерът Петков работи срещу решенията на българския народ, срещу българската позиция, срещу българските нагласи и сега дори и да гласувате това в залата, Вие няма да имате национално съгласие, няма да имате обществена подкрепа.

Госпожо Белобрадова, понеже Вие вчера не присъствахте в комисия, Ви правя реплика, за да Ви подпомогна в отговора на господин Йорданов. Аз познавам така разрушителния гняв, неговия разрушителен гняв, и знам, че в крайна сметка винаги стигаме до извода, че трябва да се продължи да се работи. И ми се иска от политическите ежедневни атаки да отделяме наистина това важно нещо, което българската дипломация е постигнала, включително от министър Генчовска, и да не го изгаряме в пламъка на тук конюнктурните си моментни конфронтации,

предложението на Френското председателство се отклонява от гласуваната декларация на Народното събрание. Това, което е много важно българските граждани да знаят: отклонението е добавянето на условието за промяна в Конституцията,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Госпожо Белобрадова, моля, разяснете на господин Йорданов как така става, че този специален за различни политики, за предаване на националния интерес, как така доведе до най-доброто решение, което някога е било на масата, което е потвърдено от всички, включително от реакциите на македонската страна. Благодаря. (Реплика на народния представител основният проблем тук е, че за пореден път националният интерес беше повод за спекулации. Тези две думи „национален интерес“ се използват от всеки както си поиска, но факт е, че националният интерес днес ще бъде защитен в рамките на нашето предложение. Честно казано, няма никакви реални аргументи от когото и да било за това – дори колегите от Българската социалистическа партия го признаха. Що се отнася до често използваните фрази като „национален предател“, аз лично като български гражданин и като народен представител бих призовала наистина тези паметни бележки, с които се създаде един много дребен битов скандал, да станат всеобщо достояние, за да се види всъщност кой спекулира с националния интерес. В този смисъл на думата ще използвам дупликата отново да благодаря на всички колеги, които ще подкрепят наистина националния интерес, и ще благодаря на всеки, който престане да спекулира с него, защото в края на краищата след 30 – 40 години ще трябва да продължаваме да живеем с решението, което взимаме, и да знаем, че това решение е наистина в интерес на България, а не в интерес на следващите избори и на по-следващите избори.

Господин Председател, моля да правите забележка на народните представители, когато излизат и казват такива неща, че паметните бележки били битов скандал. Това са официални документи, които ясно показват какво точно е говорено и договорено по отношение на Македония. Ние чухме от самия министър в оставка – госпожа Генчовска, как нашият в кавички български министър-председател се е договорил с еврокомисаря Вархеи, въпреки официалната позиция на България, изразена с документи и непроменяна, въпреки официалната позиция на въпреки огромното одобрение по тази официална позиция на българския народ, той еднолично, едностранно, въпреки Външното министерство, се е договорил с еврокомисаря Вархеи за

Също така подмятанията на народни представители от залата, които се държат неуважително, също трябва да правите забележка. Моля Ви, не показвайте двоен аршин по отношение на опозицията и по отношение на представителите на евро-атлантическата коалиция в залата. Благодаря.

Искам да уведомя залата, че има записани девет изказвания. Заповядайте, господин Христов.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 Както чухте от председателя на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, ние ще подкрепим предложението за начало на преговорите на Северна Македония и Албания за присъединяване към Европейския съюз. Лесно ли взехме това решение? Разбира се, че не. В политиката често пъти се налага да се вземат тежки решения и младите колеги трябва да знаят, че това е нещо, което ще ги следва през целия им политически живот, политическа кариера. Тези предложения обаче са важни, визионерски и затова ние сме призвани да ги вземем. Дали бихме загубили от това предложение, което ще подкрепим на предстоящите избори? Вероятно да, но това не означава, че не трябва да бъде подкрепено възможно най-доброто решение към този момент. Разбира се, че не е най-доброто. Ние също така знаем, че добрият договор е този договор, в който и двете страни са малко недоволни. Няма как едната страна да бъде много доволна, а другата не толкова. Можеше ли да бъде по-добро за България това предложение? Сигурно можеше, но едва ли щяхме да стигнем до него. Освен това имаме гаранциите, които Европейският съюз в така нареченото френско предложение дава на България по отношение на нашите изисквания. За мен обаче като председател на Съюза на демократичните сили това е дълг, който е свързан с решението, което беше взето преди 30 години. Тогава България първа в света призна бившата Югославска република Македония за самостоятелна държава, призна нейната независимост. Само ще подчертая, че тогава председател на СДС беше господин Филип Димитров и министър-председател, президент на Републиката беше доктор Желев, председател на парламента – господин Савов, външен министър – господин Ганев, и така нататък. Решенията, които се налага да се вземат, пак казвам, не са лесни и трудни. Искам да Ви кажа, че невинаги в обществото има консенсус. Не си мислете, че когато се взе решението за приемане на България в НАТО, беше лесно. Няма да е лесно и сега, но аз смятам, че гласуването в подкрепа на това предложение е изключително важно. Независимо от противоречията, които имаме с колегите от „Продължаваме Промяната“, аз ще гласувам с тях с ясното съзнание, че това е добре и за България, и за Европейския съюз. Благодаря предварително на всички, които ще го подкрепят, и да се надявам, че Европейският съюз, европейската демократична общност ще продължи да се увеличава и с други държави от Западните Балкани. Благодаря Ви.

Благодаря Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Христов, аз винаги съм се отнасял с уважение към Вашите разсъждения от тази трибуна и някой път съм си позволявал да Ви поправя. Сега ще Ви допълня. Решението Ви действително е визионерско. Вие даже сбъркахте своето определение, казахте, че ще гласувате с колегите от ПП. Предложението за резолюция идва от ДПС, от ГЕРБ и от „Демократична България“, но ще Ви кажа защо ще гласувате това предложение за решение, разбира се. Темата „Македония“ беше използвана в последните месеци съжалявам, че за такава свещена тема ще трябва да го кажа, като начин за натиск и компрометиране на правителството, независимо от огромните усилия, които това правителство положи за нормализиране и тръгване по пътя на преговорния процес от двете страни – и Република България, Беше обвиняван министър-председателят, че ще предаде националния интерес, включително и от Вашата коалиция. Той не го предаде, както виждате. Беше казано, че той няма сили да вземе това решение, а днес представителите на една солидна политическа сила заявиха току-що, че те са предложили да бъде вкаран въпросът в парламента, където е мястото за неговото решаване. Нали така беше? Тоест нищо не е сбъркало управлението. Има само един проблем, господин Христов, Вашата изолация може да започне своя край, ако Вие получите едновременно решение с някоя от партиите, управляващи до момента. Това са „Демократична България“ и ПП. От това се нуждаете Вие – от излизане от изолация, не че много се интересувате как ще свърши този проблем, а той ще свърши извън тази зала. Ние няма да го решим, то е ясно на всички, които ще гласуват след малко по съвест, но от това се нуждаете. Действително това решение е визионерско, но недейте да мислите, че българската нация не го вижда. Благодаря, господин Председател. Благодаря, господин Председател. Прекрасно е, че се излъчва по БНТ, защото хората е хубаво да видят кой какъв е. Колеги, не знам дали знаете, че една маймуна помни три минути, след това не помни. Далеч съм от мисълта, че в тази зала има маймуни, далеч съм от тази мисъл, но на този прословут Консултативен съвет за национална сигурност предложението за включването на българите в Конституцията на Република беше от президента и единствената политическа сила, която подкрепи това предложение, беше „Има такъв народ“. Всички други се изказаха против, всички! Бих искал да се обърна от тази трибуна към президента да разсекрети това заседание, за да се види какво точно казаха представителите на другите политически сили, да се види какъв първоначален проект имаше за изявление и как министър-председателят Кирил Петков и президентът спориха и кой с какви аргументи и кой каква теза защитаваше. Моля президентът да се разсекрети, защото пак вярвам, че в тази зала няма маймуни, което означава, че те помнят какво са направили и да се види кой е работил още тогава против националния интерес на България. И спрете с това „най-добро предложение“ – да се криете зад тази фраза, защото явно не разбирате. Представете си кола без двигател, гуми и фарове, а след това Ви пробутват кола с фарове и гуми, но без двигател. Да Ви имам най-доброто предложение! Моля президентът да разсекрети този Консултативен съвет,

Благодаря, господин Председател. Дебатът сутринта тръгна много добре и благодаря на господин Костадинов, че даде тон за доброто протичане на този дебат. Моля колегите, които решават да разрушат идеята за добро протичане на дебат, важен за българската дипломация, важен за българския парламент, нека да помислят малко, преди да излязат тук на трибуната. Господин Христов, в подкрепа на това, което казахте, и с благодарност, че Вие се върнахте малко назад, за да припомните историята на дискусията по отношение на Македония, аз ще Ви върна още малко назад. Преди близо 140 години Стефан Стамболов казва, че Македония ще се превърне в гробницата на България. Имаме шанса да опровергаем това твърдение, което, между другото, историята многократно потвърждава – и с убийството на Стефан Стамболов, и с убийството на Александър Стамболийски, в които все има замесени жители от тази част на България. Предложението на Френското председателство действително е добро и може би това е най-доброто, което е правено за България. Доказателство за това е вчерашната реакция на министър-председателя на Македония. Колеги, аз лично ще гласувам за – заявявам го съвсем отговорно, със съзнанието, че това, което казвам, се излъчва пред цяла България. Ще гласувам за, защото всички дебати, които бяха направени по отношение на българската позиция, аз ги виждам във Френското председателство – в Протокола, Рамковата позиция. Така че съвсем убедено. Господин Христов, ако Вие имате да добавите нещо от преговорния процес досега, моля, кажете го с с идеята да подсилите българската позиция. Благодаря Ви.

теми, които касаят интереса на българските граждани, ние нямаме проблем да гласуваме с Политическа партия „Продължаваме Промяната“, на която гласувахме вот на недоверие само преди известно време. Това, че колегите от „Движение за права и свободи“, от „Демократична България“ и от ГЕРБ-СДС са внесли предложение, ми е известно, но аз направих това отграничение именно от тази гледна точка, че бихме могли в този парламент и в следващите парламенти да търсим важни за обществото теми, които да получават подкрепа от по-голяма част от тази зала. Иначе на господин Йорданов не мога да отговоря, защото аз не съм присъствал на този консултативен съвет. Що се отнася до емоционалното изказване на колегата от „Продължаваме Промяната“. Да, действително Македония е болка за България. Както пак президентът от СДС, господин Петър Стоянов: „Това е най-романтичната част от българската история“, но сега сме принудени – по-скоро не сме принудени, а сме призвани да говорим за прагматичната част между България и Северна Македония. Няма да коментирам тук и изказването вчера на Еди Рама по отношение на България. Виждате какво е напрежението. Да, сигурно има и подтиквания от външна страна, но ние убедено, убеден съм, че ще гласуваме за това начало на преговори със Северна Македония. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Моята процедура е да удължим времето на тази сесия до гласуване и на т. след което парламентарният контрол да продължи отново три часа, както е Програмата. Причините за това са, че т. 3 е много важна за стартиращи компании, които са във фаза на растеж, и аз като

законодателната част, до изчерпване на т. 3, и тогава парламентарният контрол. Разбрах. Има ли обратно предложение? Не виждам.

Продължаваме с дискусията по първа точка. Следващият, който е записан за изказване, е господин Костадин Костадинов – заповядайте. аз ще започна изказването си с едно заглавие от „24 часа“ днес. Заглавието е следното: „Макрон: Упражнихме много силен натиск срещу България“. Очевидно е, че решението, което сега тук се предлага, не е решение, което е плод на български политически компромис. Очевидно е, че става дума за чужд компромис, евро-атлантически компромис, който събира несъбираемото иначе – партии, които довчера си гласуваха вот на недоверие, сега се събират дружески и обясняват как това го правят в името на българския национален интерес. Естествено е, че това е нещо, което дори не си заслужава да се коментира. Хората, които в момента ни виждат и ни гледат наживо, са напълно наясно: става въпрос за решение, което се предлага под чужд натиск, и то, между другото, натиск, който не се крие, натиск, който е виден, натиск, който се показва по медиите. Между другото, хората, които го упражняват, се хвалят с него, защото целта на Макрон не е да реши българския национален въпрос, проблем или каквото и да било друго. Целта на Макрон е да си реши негови вътрешнополитически проблеми, защото той наскоро загуби изборите от левицата и десницата едновременно, защото Макрон приключва Френското председателство и трябва да излезе с някакъв външнополитически медал, да покаже победа. Навремето, ако Австро-Унгария се е хвалила с нещо, тя се е хвалила, че единствените победи, които може да постигне, са на Балканския полуостров, защото, както е казал Франц Йосиф: „Ако там не спечелим победа, срещу кого и къде?“ Сега в момента Франция като една упадаща велика сила, макар и все още формално такава, очевидно няма с какво друго да се похвали, освен да каже, че е успяла да пречупи България. Между другото, унизителното е друго. Унизителното е, че не вчера, а онзиден албанският министър-председател Еди Рама си позволи да направи изключително гадно изказване по отношение на България, преминаващо рамките на добрия тон не, ами направо си е оскърбление спрямо нас, дори няма да го кажа, защото не искам от тази трибуна тук да се преповтарят обидни твърдения за нашата държава. Нямаше реакция обаче от България. Поне от кумова срама да бяха извикали албанския посланик, поне това да бяха направили. Сега, разбираемо е, правителството вече си заминава, но пък чак толкова не бива да има неглижиране на българския национален интерес и не бива да допускаме, защото щом вече, извинявайте, и Албания взе да се упражнява по наш адрес, смятайте докъде сме я докарали по отношение на нашето външнополитическо влияние. И това е държава, която не е член на Европейския съюз. Тя ни държи тон все едно ние сме отвън, те са вътре и едва ли не ние сме тези, които трябва да им се молим. Всичко това е показателно за дъното, до което е достигнала българската политика към настоящия момент, дъното, до което е достигнала и българската държавност. Никой не ни взема насериозно. Ветото на преговорния процес беше нещо, което показваше мъжество и характер в българската политика. И между другото, беше нещо, което до онзиден беше консенсусно, само че преди три дни се оказа, че не е така – ГЕРБ си промениха позицията. Защо? Те знаят най-добре. Факт е обаче, че това, което говориха миналата седмица, не е това, което говорят сега. Факт е, че в момента се оформя нова абсолютно безпринципна коалиция по отношение на Македония, която включва четири формации. Нека да ги кажем кои са те „Демократична България“, ДПС, ГЕРБ и „Продължаваме Промяната“. От тази гледна точка, понеже беше казана и още една фалшива новина, искам да кажа следното нещо: не бива да се говори, че видите ли, това е най-добрата сделка. Хора, ние с Македония сделка не можем да правим. За Македония колкото пъти сме тръгвали да правим сделки, винаги сме свършвали с национална катастрофа. Всеки път е било така. Първата ни национална катастрофа е, защото тръгнахме да делим Македония със Сърбия, но хайде да не влизаме в час по история, че мога да говоря до утре. От тази гледна точка абсолютно престъпно е да се говори, че видите ли, това било добра сделка, защото това било най-доброто предложение, защото, видите ли, ние сме щели да имаме възможност да налагаме вето тепърва. Ама това е лъжа! И нека да го кажа за хората, които гледат, същият този френски президент Макрон е инициатор за това да се въведе реформа в Европейския съюз, която да премахне ветото, за да може вече решенията да се вземат с квалифицирано мнозинство. Иначе казано, следващата година, ей по това време, може да разберем, че решенията вече в Евросъюза няма да се вземат консенсусно, а с квалифицирано мнозинство от две трети. Ние и още две държави да сме против, все тая, което поставя вече на дневен ред много важния въпрос: това членство, в този вид на Европейския съюз, изгодно ли е за българския национален интерес? Поставям го на тема сега, тепърва ще се коментира в обществото, защото ние българите не помним, както каза тук преждеговорившият Тошко Йорданов, не помним като маймуните по три минути. Помним доста повече. По темата. Всичко това, което се каза как в Македония били против, македонският министър-председател бил против, естествено е, че ще е против. две години се движи кампания, че всяко едно споразумение с България ще е престъпление спрямо македонския интерес – няма значение какво е то, всяко. Защо? Защото там сърбите контролират службите и медиите от 30 години насам. Сърбия няма интерес Македония да се сближава с България под каквато и да е било форма. Това е истината. Това е истината! И каквото и да е споразумение ще бъде отхвърлено, няма значение какво е то, а това, което ние трябва да кажем, ние не го казваме, ние не го настояваме. Това, което трябва да кажем, е едно-единствено нещо, и то е следното: Македония е България, България е Македония. Македония е Тракия, Македония е Добруджа, България е Македония и ние никога не бива да допускаме българският национален интерес

Благодаря Ви, господин Костадинов. Много моля първо на балкона да свалите там тези плакати. В противен случай ще поискам квесторите да Ви изведат.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес е чудесен ден за македонска сватба! Булката е Русия, а пък зестрата е в копейки. Господин Костадинов започна с цитат на статия от „24 часа“ и сега аз искам да направя също един цитат със статия на „24 часа“ – всички български граждани могат да я видят, цитатът

А когато говорим за дъно, за мен най-голямото дъно, което видях, беше как ВЪЗРАЖДАНЕ и ДПС заедно развяват знамена на протеста и си стискат ръцете. Благодаря Ви. Това е най-голямото дъно. (Ръкопляскания

Благодаря, господин Председател. Първо да поздравим с добре дошли гражданите, които са тук да участват и да гледат този важен дебат. Второ, няколко неща. Господин Костадинов, България, трябва да Ви кажа, надявам се, и аз мисля, е зряла и сериозна страна. Да, върху нас, върху нашата дипломация, върху нашите институции се упражнява ежедневно натиск в най-различни посоки. Така е на международната сцена, има различни интереси. Тези интереси се защитават, защитават се с всички средства. Не е въпросът дали е упражняван натиск върху България, въпросът е дали ние сме се поддали на този натиск и сме направили компромис, който по някакъв начин за нас е неприемлив. Това е дискусията тук днес. Да, българската позиция по отношение на ветото за начало на преговорите по отношение на Северна Македония създаваше сериозни проблеми и тя създава сериозни проблеми и за нас, защото, пак казвам, това следва и от Вашето изказване. Ние имаме интерес Македония да почне да се приближава към Европейския съюз и да излезе от сръбска орбита, защото иначе какво правим ние спрямо това, което Вие самите казвате: оставяме я там, в сръбската орбита. Трябваше да се намери решение. Това, което днес гласуваме, е добро решение, така че дайте да не спекулираме с една или друга фраза на Макрон, а да видим какво имаме пред себе си. Това е добро решение.

Не може така някой да си позволи да говори за България. И другото, което казахте: България и Македония и Македония и България. Да, и това ще стане в Европейския съюз, защото именно това е логиката на европейското семейство – да сме заедно. Благодаря Ви.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

натиск върху нас – върху ДПС, не е имало! Нещо повече, аз преди малко в моето изказване казах: това е наша последователна политика от зората на демокрацията досега. Господин Макрон само благодари за последователната политика на ДПС, включително и за внасяне на предложението за вдигане на ветото от страна на България, за да отпушим преговорния процес, което не означава, че онова, което е залегнало в Споразумението, няма да се изпълнява, което не означава задължително членство още отсега. Въпросът е да се отпуши преговорният процес. Това нещо впрочем трябваше да го направи изпълнителната власт – Министерският съвет. Но за съжаление… Ние направихме оценката за това правителство, а тя е, че е най-лошото, най некадърното и най-некомпетентното правителство

Уважаеми госпожи и господа народни представители, няма нужда всяка тема да я ползваме за разделение в обществото. Просперитет има тогава, когато обществото е обединено. Какво по хубаво би имало не само ДПС с други парламентарни групи, но която и да е друга парламентарна група да е заедно обединена по конкретна тема? Какво по-хубаво би имало изобщо за България, да имаме общи национални цели, които да следваме, независимо от политическите си различия и пристрастия? Така че призивът Така че призивът ни е: да се обединим, да имаме общи цели, а не да търсим от всяко нещо разделителни линии! Надявам се можем да имаме силата да се обединяваме, а обединението идва след диалог. Първо трябва да започне диалогът. Благодаря Ви, извинявайте. Господин Председателстващ, по темата за обединението, за която сега говореше тук господин Карадайъ,

ще членуват ДПС, които са там от не знам колко години вече, и съответно „Продължаваме Промяната“. (Ръкопляскания от ВЪЗРАЖДАНЕ.) Тоест ще има една хубава европейска либерална сватба. По отношение на другите неща, които бяха казани. Господин Иванов, вчера с Вас говорихме по повод на това, което сте казали на Председателския съвет – аз не бях вчера на Председателския съвет – за това, че сте разговаряли с френския посланик. Разбира се, чест Ви прави това, че сте казали, че знаете, че нямате право на това, но въпреки това сте проявили самоинициатива. Ние казахме вече оценката си за това нещо – смятаме, че това е държавна измяна. Казвам го и от тази висока трибуна. Но има нещо друго. Имах възможността в един неформален много кратък диалог с Вас да Ви попитам следното: „Вие смятате ли, че е нормално да се разговаря по теми, касаещи вътрешната политика на България и външнополитическите интереси на нашата страна, с чужд посланик?“ Вие започнахте да ми обяснявате как, понеже той е представител на Европейския съюз, а в момента Европейският съюз се председателства от Франция, той едва ли не не е чужд посланик. Това не е сериозно! Всичко може да се каже за Вас, но не може да се каже, че сте глупак. От тази гледна точка няма нужда да повтаряте неща, в които дори самият Вие не вярвате. Не е редно и не бива какъвто и да било вътрешнополитически и външнополитически въпрос да се поставя на коментар с други посланици. Представете си, че някой друг тук разговаря с друг посланик – да кажем примерно с руския. Нали се сещате какво ще стане?! Така че това е абсолютно недопустимо без значение дали е френски, руски, турски, американски или какъвто и да било още! Подозирам, че сте говорили с френския посланик, защото, доколкото знам, американският в момента май е в процедура на стягане на куфарите, така че може и да не е имал възможност да Ви обърне внимание. Но казахте нещо друго – много съм съгласен с това, че споделяте виждането на ВЪЗРАЖДАНЕ – че Македония е България. Радвам се, че мислим еднакво по този въпрос и не го казвам с ирония. Сигурен съм, че и Вие мислите така. Въпросът е в пътищата, защото, ако сметнем, че имаме една цел, какъв точно ще бъде пътят, по който ще стигнем до нея? Вие мислите, че като влезем в Европейския съюз, ще се обединим. За съжаление, не е така. Сега ще използвам тази трибуна, за да поставя въпроса за един друг много сериозен проблем, който ние имаме с Македония, ама не с Вардарска или известната отскоро като Северна, а с Беломорска Македония. Защото Беломорска Македония, уважаеми сънародници – представители на българския народ тук, 50% от Македония е в Гърция. Това е Беломорска Македония. Там има българско малцинство, за което дума не се обелва – това е в рамките на Гърция. Между 250- и 500-хилядното българско малцинство няма елементарни права – няма право да носи български имена, няма право примерно да има българска църква, няма право да има български медии, българско образование, забранява им се да говорят на български. Аз съм бил арестуван в

Това е достатъчно ясно и показателно за начина, по който се отнася една част от българското народно, в кавички, представителство по темата за българския национален проблем. Давам пример с Гърция, защото ние сме член на Европейския съюз от 2007 г., г., а нямаме никакъв въпрос, решен с Гърция по този проблем, въпреки че има такива случаи, на които българи са искали – местни българи, да им се кръщават децата с български имена и им е отказано. Ето това показва ясно и категорично, че Европейският съюз не е панацея за решение на болести и на проблеми, особено когато са на Балканския полуостров.

Надявам се, че ще инкорпорира това, което си мисля и аз. Аз съм разговарял многократно с посланици на най-различни европейски и други държави, защото смятам, че като председател на група, като представител на политическа партия имам това задължение. Винаги съм защитавал българския национален интерес по същия начин, по който съм го правил и публично. Това е част от нормалния диалог. Не знам дали сте забелязали, господин Костадинов, в българския парламент има едни неща, които се наричат групи за приятелство. Така че парламентът е естествена част от външната политика на една страна, от външните отношения, които поддържа една страна. Вчера въпросът, който трябваше да решим на Председателския съвет, беше как да оценим времето, с което разполагаме, за да можем да проектираме програмата и на Комисията по външни отношения и кога да влезе тази точка в дневния ред. Аз направих справка с Френското председателство, защото времето и дневният ред на Френското председателство е именно това, което ние трябва да можем да отчетем, за да можем да се вместим в този политически прозорец. Смятам, че съм си вършил работата както винаги и всякакви спекулации с тази тема са абсолютно абсурдни. Между другото, бих разговарял и с руския посланик и бих ѝ казал, че е време да си тръгне от България. Благодаря Ви. Следващият записан за изказване е Атанас Славов. Заповядайте, имате думата.

Защо е добро френското предложение, или предложението на Френското председателство на Съвета на Европейския съюз, и предложението, което „Демократична България“ за решение на Народното събрание направи вчера? То е добро и те са добри по една много проста причина – първо, защото поставят изискване за вписване на българите в Република Северна Македония като държавотворен народ наравно с другите народности, и второ, защото реферират не просто към абстрактни клаузи на международни договори, а към протоколите от съвместна междуправителствена комисия по чл. 12 от Договора за добросъседство, сътрудничество и приятелство. И в единия от тези протоколи, с който имах възможност да се запозная, освен за Цар Самуил и за споровете, свързани с миналото – далечното минало, става дума и за по-близкото минало, колеги. Става дума за времето на комунистическа Югославия. Изключително условие в протокола, който предстои да се подпише, е разсекретяването на архивите на за да се види кой е издевателствал, кой е инквизирал българите в Република Македония, тогава Югославска Република Македония. Това че България поставя изискване за разсекретяване на архивите към Северна Македония, има и обратна страна, колеги. тя е, че не можем да си позволим лековато отношение към архивите на комунистическите служби в България. Не може да искаме Македония да си разсекрети архивите, а ние някак си постоянно да поставяме под въпрос дейността на нашата Комисия по досиетата. Това е една бележка, която затварям в скоби. На второ място, Проектът на решение е добър и предложението на Френското председателство, защото то поставя висок стандарт, възприет на европейско ниво, защитаван от всички държави – членки на Европейския съюз. Тук се чуха тези, че това не е всичко, че ние искаме повече. Да, ние искаме много повече и това много повече можем да го постигаме, ако можем да го постигаме с нашата дипломация в двустранните ни отношения, но не можем да очакваме 27 държави – 26 освен България, да приемат всички наши искания. Вече имаме прецедент с това, че двустранни проблеми са включени в Преговорната рамка. Тук е ролята на нашите институции да проявят сила, да проявят кураж и професионализъм и да отстояват българския национален интерес на още по-високо ниво в двустранните отношения. И един много важен нюанс, който се пропусна през изминалата седмица. Българската православна църква, колеги, ни изпревари като институция. Защото Българската православна църква взе решение за вдигане на схизмата с Македонската православна църква, взе решение за връщане в пълно канонично и евхаристийно общение. След като това направиха Вселенската патриаршия и Сръбската патриаршия, ние сме третата патриаршия, която взема такова решение, и то е изключително важно за целия православен свят. Така че нека българската държава днес в Народното събрание да изпълни своята историческа мисия по отношение на Република Северна Македония и в защитата на българския национален интерес. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Славов. Заповядайте, господин Йорданов, за реплика. Благодаря, госпожо Председател. Господин Славов, защо не е добро френското предложение? Първо, във френското предложение се оставя отворена врата за езика и македонците ще могат във всеки един договор, с която и да е държава от Европейския съюз и в какъвто и да е документ да твърдят, че говорят и че е написан на македонски език, а македонски език няма. И това винаги е било официална позиция на България. Съжалявам, но за мен всеки, който твърди обратното, е национален предател, а това е в така нареченото френско предложение. Второ, историческите проблеми, правата на българите, езикът на омразата – всичко това е вкарано след вдигането на ветото. След! Не да го изпълнят преди, какъвто е договорът между двете държави и каквато е позицията на онзи консултативен съвет, за който пак ще кажа на президента: моля Ви разсекретете го, за да се види какви работи говореха просто Киро и останалите от другите политически партии. Призив към президента – история, права, език на омраза, след вдигането на ветото. Представете си 20-годишен процес на присъединяване на Македония, 20 години българите там могат да бъдат мачкани официално, защото те не изпълняват. Драмата…, тъй като и аз съм говорил с посланици, господин Костадинов, говорил съм и съм им казвал точно обратното. А това, за което те настояваха, е да се вдигне ветото. Няма голямо желание в Европейския съюз за приемане на Македония. Има желание за вдигане на ветото. Това е битката. А единствената сила на България в тази ситуация, в тази конфигурация на Европейския съюз, е с налагането на това вето. Вдигайки го, ние губим всякакъв контрол над процеса. Всякакъв! И Вие оставяте българите в Македония да бъдат мачкани с ясното съзнание, че го правите. Можете да се криете зад всякакви красиви фрази. Аман от интернационалисти. Проблемът с Македония е забъркан от интернационалисти.

като човек, който живее доста близо до границата с Македония, имам много отдавна контакт с общността там и с културата. Бих изразил и личното си мнение, че времевата рамка, в която това решение може да се вземе, е изключително в позитивен тон и характер, имайки предвид две неща: първо, че се очаква скоро в Европейския съюз решенията да се взимат с квалифицирано мнозинство, а не консенсусно. Така че тогава общо взето това дали предложението е добро, или не е, дали България твърдо се отнася с нашата позиция или не, няма да е от особено значение. От друга гледна точка мога да кажа, че ние до някаква степен сме и закъснели с това решение. Имайки предвид, че от двете страни ситуацията се използва политически, ние разделяме народи и общности, които така или иначе вече съжителстват и живеят по един съвместен начин. Мога да кажа също, че че забавяйки това решение и поставяйки се в обувките на нашите съседи, не само от Македония, и от Албания, хората се питат, защо ние така издевателстваме върху факта, че не вдигаме ветото. Ние ги настройваме срещу нас и това, че към този момент имаме това добро предложение и можем да вземем това решение, само ще сближи народите. Ние не трябва да ги разделяме да изкопчим политически дивиденти от това нещо – от двете страни, не само от страна на България, а и от страна на Македония. заявявам откровено, че съм за и мисля, че всеки един в тази зала знае, че това е правилното решение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Табутов. За следваща реплика, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Славов, благодаря Ви за изказването. Съгласен съм с много от нещата, които казахте. каквото и да сме подготвили в нашите изказвания, трябва все пак да участваме в дебата, да отговаряме на, бих казал, неверните неща, които хвърчат в залата по време на изказванията. И много съм щастлив, че в залата има представители, симпатизанти на партия ВЪЗРАЖДАНЕ,

току-що се каза, че не било вярно, че България щяла да работи с единодушие и че България по всяко време може да спре влизането на Македония в Европейския съюз по време на преговорите. В Рамковата позиция за преговори изрично пише: „Всяко отваряне на глава, става от Съвета по единодушие на всички държави – членки от Европейския съюз.“ И България може по всяко време да блокира всяко решение. Казва се също така, че е „имало предложения в Европейския съюз за премахване на Механизма за единодушие“, което премахване може да стане единствено и само със съгласието на България, тъй като тези промени се правят с изменения в договорите на Европейския съюз, които към момента изменения стават само и единствено единодушно и България може да блокира тези изменения. Така че фразата, която господин Костадинов каза преди малко, че нямало значение дали България е за или против подобни изменения на договорите, просто е манипулативна,

Господин Йорданов, нека да прочетем какво пише в самия проект на решение, който обсъждаме и вярвам ще приемем: „Подобряване на предложения Проект на Преговорна рамка и Проект за Заключение на Съвета с цел по-ясно отразяване на обстоятелството, че нищо в процеса на присъединяване на Република не може да бъде тълкувано като признание от Република България на съществуването на македонски език.“ Това е част от Преговорната рамка, която поставяме. Това е част от решението на парламента. Ние не признаваме с приемането на предложението на Френското председателство – не признаваме съществуването на македонски език. Това е въпрос, който ще се решава по-нататък. Но няма как да очакваме, че всички държави членки ще застанат зад нашата претенция, която е основателна – казвам, че няма македонски език. Това е въпрос, който ще се решава на двустранна основа. Ние имаме декларации, подписани в този смисъл. Това, разбира се, не е попречило на министър Каракачанов преди няколко години, когато Македония се присъединяваше към НАТО, да подпише договор и да поеме ангажименти. Едната част от договора е на македонски език. Но така или иначе, това е въпрос, който ще намира отговор в двустранните ни отношения. Към колегата Табутов – напълно съм съгласен, че времето е сега. Времевата рамка е много важна и многократно се каза, че ако в момента пропуснем тази безпрецедентна възможност от гледна точка на преговорния процес, която ни дава Френското председателство, не е сигурно дали и кога ще имаме друга такава възможност. И независимо дали Македония, Северна Македония, приеме или не тази преговорна позиция, позиция, ние трябва да защитим българския интерес и това ще го направим, надявам се, днес. И към колегата Гочев – напълно съм съгласен, че оттук нататък в момент, в който започнат преговорите, ние ще имаме възможност да налагаме не едно, няколко, много вета вета на преговорния процес всеки път, когато се отваря съответният клъстер с преговорни глави и там няма постижения, които да отговарят на включеното в преговорната позиция и в това, което е включено в протоколите от Междуправителствената комисия. Така че ние не само не намаляваме контрола върху преговорния процес, ние го засилваме с многократни възможности за налагане на вето. Благодаря Ви.

За съжаление, политиката и ние, които се занимаваме с политика, сме обречени да се съобразяваме преди всичко с реалностите и с фактите, не с желанията. И аз ще започна с едно припомняне, защото българо-македонските отношения, и то не са отношения, а Македония като пласт в българската национална идентичност има много дълбоки корени. И ние можем да дадем тук най-различни исторически за съжаление, повече за нашите провали, отколкото за нашите успехи по тази тема. Възможно най-доброто предложение, което България получава в Междусъюзническата война, в Балканската война е да получи Егейска Македония и с това да получи излаз на Средиземно море. Нашето желание тогава обаче е да вземем цяла Македония – и Вардарска, и Егейска, и то е справедливо. Резултатът обаче е, че получаваме само Пиринска и до ден днешен е така. Така че ние трябва да разделяме какво искаме, какво можем и какво постигаме в крайна сметка. Безспорно това предложение, и това всички го казват, и тук в тази зала, то е най-доброто, което сме получили до момента. Тук обаче има един въпрос, който трябва да помислим много над него: а можем ли да получим по-добро от това? Можем ли? Има ли тук човек, който да каже, че можем да получим по-добро от това предложение? Защото аз имам всички основания да мисля, че нямаме такава възможност. Може да искаме. Може нашите идеи да са много справедливи и наистина за всички нас да се обединим около тях. Но можем ли да го получим?! И в този смисъл ние трябва да направим една стъпка и тази стъпка, която днес ще направим, ако я направим, тя не е много голяма. Предстоят още много стъпки. Бях в Четиридесет и четвъртото народно събрание, когато ратифицирахме Договора за приятелство и сътрудничество с Македония с пълен консенсус. Когато ратифицирахме членството в НАТО на Македония, пак с пълен консенсус. Всичко това бяха едни стъпки между хората от двете страни на границата, които, забележете, не са били в една обща цивилизационна зона и геополитическа зона от 1878 г. насам. Това са близо 150 години, в които ние сме били разделени с нашите братя в Македония. И всички усилия, които трябва да положим и да полагаме и занапред, и то последователно, не едно правителство да прави едно, друго – друго, е хората от двете страни на границата да живеят в обща цивилизационна и геополитическа зона. Тогава ние ще станем отново един народ. Дали това ще се случи с подписването на някакъв договор, с вкарването на някаква клауза, аз твърдя, че не. Каквото и да напишем в един договор, ние сме подписали, пак повтарям, Договор за приятелство и сътрудничество, който сам по себе си не решава нищо, ако не се спазва. Но след 150 години разделение, след две национални катастрофи, след една катастрофа, истинска, за българската идентичност, която е срамна – след 1945 г. до 1949 г., когато българската държава провежда асимилация на българите в Пиринска Македония. След всички тези трагедии не може да очакваме за една година, за две години, за пет години, за 15 години, за 30 години да имаме едни отношения, каквито би трябвало да имаме, като хора, които имат общ произход, чиито корени са в най-дълбоката точка на българската национална идентичност, на съвременната българска национална идентичност, в „История славянобългарска“, написана от банскалията Паисий Хилендарски. Това не може да се случи с противопоставяне – опитвали сме го. Аз смятам, че ветото свърши своята работа, защото ветото фокусира българските искания, които са абсолютно справедливи и европейски. Те бяха разбрани от нашите европейски партньори и бяха поставени в предложението на Съвета на Европейския съюз. Оттук нататък аз не очаквам някой друг да защити българския интерес – нито Франция, нито Германия, нито който и да било. Очаквам българският национален интерес с инструментите, които ни дава това предложение, да бъде защитаван последователно от всички български правителства оттук нататък, независимо от коя коалиция, от коя партия са излъчени. Това трябва да правим! И нещо много важно трябва да кажем на всички българи, на българския народ: ние трябва да сме готови да даваме на Македония, ако искаме да имаме влияние там! Няма страна, която да има влияние в друга държава, без да дава! И трябва много ясно да го кажем на всички: „Не може да очакваме просто любов от Македония!“ Трябва да мислим в реалистичен порядък, а не в романтичен. Това, че Македония е най-романтичната част от българската история, е вярно, но точно романтизмът ни докара до това днес да не можем да говорим на един език с нашите братя, въпреки че говорим на един език. И това трябва да се промени от нас и разбира се, от тях. И последно. Нека да знаят и нашите европейски партньори: българите в Македония са тези, които са за Европа – който е против България в Македония, е против Европа! И това трябва да им го кажем. Не трябва да си позволяваме да превърнем антибългарските елементи в Македония в проевропейски, защото те не са! И от 1992 г., откогато признахме първи Македония, ние се опитваме да изскубнем Македония от орбитата на Югославия и всички антибългарски елементи в Македония трябва да го знаят! Ние ще продължим последователно да го правим, докато Македония стане европейска страна и ние заедно с нашите братя заживеем без граница така, както нашите дядовци, прадядовци и прапрадядовци са мечтали. Благодаря Ви. Има ли реплики към господин Биков? Благодаря, господин Председател. Господин Биков, за Вас явно Европейският съюз стои над България – при мен е обратното. И второ, нашите баби, прабаби и прадядовци са умирали за Македония да е в пределите на България, а не

Няма. Заповядайте за дуплика. в нашата група има много желаещи да се изкажат – ще имат и те време. Но аз лично – това е личното ми мнение, възприемам Европейския съюз като средство и огромна възможност България да бъде силна държава. Между другото, през последните години, откакто тече и процесът с Македония, а и Френското председателство, което предложи споразумението, показва, че България не е чак толкова слаба държава; показва, че България има много повече инструменти през Европейския съюз да защити своите национални интереси, отколкото би имала, ако не бяхме в Европейския съюз. И в този смисъл поради това, че членството ни в Европейския съюз е консенсусно до голяма степен и в тази зала, аз не мисля да обяснявам защо сме там. Със сигурност Македония трябва да бъде член на Европейския съюз – това го казват всички хора. Хайде да не говоря от името на всички, но дори от „Има такъв народ“ казвате, че Македония трябва да бъде член на Европейския съюз. Да, при какви условия и така нататък – в това можем да имаме и някакви разлики, въпреки че и в това нямаме разлики. Единствената ни разлика е кога и тя е времева разлика, кога да се случи това начало на преговорите. И наистина тук има гаранция, че въвеждането на българите в Конституцията на Македония ще гарантира техните права, защото имайте предвид, че ние трябва да мислим за всичко, но трябва да мислим и поотделно за всяко нещо. Българите в Македония наистина са с нарушени права – това не е тайна. Ние трябва да им дадем тази възможност. Имайте предвид, че една немалка част от тях подкрепят това споразумение – подкрепят го, защото то ще им даде възможности да отстояват правата си. А ние като народни представители трябва да се ангажираме с правата на всеки един българин там, а те са над 100 хиляди! Над 100 хиляди са с български паспорти, които са доказали, че са българи, за разлика от нас тук – всички. Никой от нас не е доказал, че е българин, за разлика от тях. Затова аз ще призова и Вас – Външно министерство, ще поздравя не само госпожа Генчовска, цялостната работа на Външно министерство през последните години заслужава поздравления, защото България защити интересите си в Македония, доколкото можеше – по максимален начин! Нека да вземем онова, което ѝ се дава сега, и от утре да продължим да се борим за това, което ни се полага! И да го направим заедно, защото няма по-лошо нещо от двойна позиция – това сме го говорили през последните месеци и Вие много добре знаете, че това не беше добре.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Приемането на Западните Балкани в Европейския съюз е стратегически важно за България и съм сигурен, че няма някой, който да може да изложи солидни аргументи в обратна посока. Това е много важно за България и също така това беше един от акцентите на Европредседателството, което се проведе в България, когато ние поехме за шест месеца Европа. Чухме пламенни речи колко е важно Северна Македония да влезе в Европейския съюз – въпросът е, че 2019 г., вместо да се случи този процес, най-големият евроатлантик, който вчера или онзиден обеща 59 народни представители за Македония, всъщност спря целия процес под натиск на своите партньори, които пък вчера протестираха пред неговата къща. И макар че има хора, които се опитват да се изкарват евроатлантици или да работят за българския интерес, всъщност интересът е друг. Това, което ние показахме, е политическа воля. Ние рестартирахме диалога със Северна Македония, предприехме нужните стъпки, също така защитихме и българския интерес. Има опорка, която се повтаря от противниците на днешното решение, и тази опорка е: „Свалихме ветото“. Всъщност точно обратното – ние въведохме нови 70 вета, 35 преговорни глави! За всяко отваряне и за всяко затваряне България ще има вето, което гарантира, че всичко, което сме заложили в документите, ще бъде изпълнено, защото ще зависи от нас. Но ще зависи от нас, които управляваме, защото, ако може коалиционният ти партньор да те постави на колене и да избереш това да запазиш правителството си пред това, което е важно за България, тогава може да се случи и нещо друго. Но интересът на България е защитен. Много е важно какво и какъв ще бъде финалният текст на междуправителствения протокол, защото в момента има много важни неща, които включва. Последната редакция трябва да защитава всички неща, които са важни за нас – по всички теми. Имахме колеги тук, които казват: „Македония е България“. Да, а България е Европа. Защо да спираме Македония за Европа? В чий интерес е да спираме Северна Македония да се присъедини към Европейския съюз и по този начин нашите две нации да се обединят, и хората да чувстват, че няма по никакъв начин различия в това, което правим!? Спомена се и изказването на албанския премиер Еди Рама, но винаги трябва да помним, че политиците са преходни, обаче народите и това, което ги свързва, остава вовеки веков. Така че нека не се фокусираме върху омразата, а да се фокусираме кое е важно за България и това, че нашият интерес е защитен. 35 преговорни глави на отваряне и затваряне – ние може да наложим вето! Няма как нашият интерес да бъде заобиколен, няма как! И това се постигна с усилията на Външно министерство и с усилията на българското правителство, защото те искаха да решат проблема! Не да мрънкаш и да сочиш с пръст, а да намериш решение, което работи за страната! Това се случи и затова ние трябва да подкрепим това решение. Имаше и опорки, които се казаха от тази трибуна, за натиск. Винаги има натиск. Особено когато френският президент Макрон е в предизборна кампания, тъй като може би няма да може да състави кабинет, е нормално да каже: аз искам да постигна това или онова. Важното е, че в момента безпрецедентно, за пръв път Европейската комисия застава на страната на България, влиза в този спор и заема българската страна. Ние успяхме да наложим нашите искания да станат европейски искания. Успяхме да наложим Северна Македония вече да преговаря с Европейския съюз, където ние имаме нашите механизми и лостове да защитим всеки един български интерес, пак казвам, в зависимост кой управлява, за да може да гарантира, че няма да клекне пред чужди интереси. Защото няма какво да се лъжем – руските интереси на Балканите са много силни и партиите, които ги проповядват, застават на амбразурата за тях. Винаги ще има недоволни, винаги ще кажат: ама може и по-добре, може и още по-силно, можем и това да включим! Въпросът е, когато сме направили механизъм, който гарантира българския интерес, и този механизъм го има в този момент по начина, по който предложението на „Демократична България“ го е заложило! Така че аз мисля, че нашият интерес е защитен по всякакъв начин. Призовавам българските граждани: не се връзвайте на опорки, четете документите, вижте какво става – вместо едно вето, ние имаме 70 на брой вета! Благодаря. Благодаря. Така ще е днес: много предатели – малко патриоти. Господин Ананиев, първо, престанете да лъжете – 70 вета, защото ветото е едно – за започване на преговори. Това беше битката, това беше драмата, това обеща просто Киро още в началото, като състави кабинет. Това е обещал и беше заел удобна позиция за изпълнение на това нещо. Пак казвам, отворете, разсекретете, господин Президент, стенограмите от Консултативния съвет. Второ, да, политиците са преходни, но пък предателите са вечни.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

Шест месеца правителството, проваленото правителство на задкулисието, на олигарха, медиен и енергиен монополист Иво Прокопиев, не успя да направи предложение и Република Северна Македония да стартира преговорите за членство в Европейския съюз. В останалата част сте прави. прави. Преговорният процес е дълъг и в този период има различни начини, в които по един или друг начин да се защитят интересите, но най-вече никой не се е отказал да изпълнява Споразумението, което го има. Затова ние благодарихме на господин Макрон. Но само той да ни поздрави, но и ние благодарихме на господин Макрон за това, че в Преговорната рамка, която е предложена от Френското председателство, е отчетен българският интерес. Но от 16 юни, когато е предложението на Френското председателство, до 22 юни това провалено правителство пак не си свърши работата да внесе в Народното събрание какво да е предложението, за да вземе решение Народното събрание. И се стигна дотам – пак ДПС трябваше да внесе предложенията на Френското председателство в Народното събрание, за да може да се стигне до ситуацията, в която Народното събрание на Република България да вземе решение. Друг е въпросът, че в момента след внасянето на предложението на ДПС вече има едно съревнование кой какви други предложения да направи и да пренаписва смислово предложението на ДПС само и само да са правилните хора и да не е предложеното от ДПС. Ние сме съгласни на това. То се е случвало и по други теми, дори техническите грешки са били еднакви, но едното е било гласувано за, другото е било против – ние не държим на авторство. Важното е да решим въпроса. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател. Господин Карадайъ, ще започна с Вас. Всъщност фактологията е доста различна. Във вторник по предложение на „Движение за права и свободи“ беше отложена Външната комисия, която трябваше да се свика, имаше свикано – вижте стенограмата, предложението е на господина зад Вас, който предложи по стенограма, че трябва да се отложи Комисията, така че нека да гледаме фактите! И казвате: закъснели сте шест месеца. Може би Ви е трудно да говорите за ГЕРБ, но те закъсняха две години и половина. Защо 2019 г. не договориха тези условия по този начин, за да защитят българския интерес? Аз ще Ви кажа защо. Защото Бойко Борисов никога не би могъл да договори такива условия и да защити по този начин българския интерес. Между другото, тогава Вие също сте били в Народното събрание, по същото това време. Относно коментара на господин Йорданов. Може би той не е разбрал, аз знам, че като за амбразура се е хванал за ветото, но България не може да отвори нито една преговорна глава…

Господин Председател, Вие твърдите, че нямам основание, но аз считам, че имам основание. Господин Председател, и на Вас Ви е известен този документ, който беше Проект на решение на Министерския съвет на 22 юни който беше отхвърлен от Кирил Петков и Асен Василев, а правилният ред беше Министерският съвет да внесе предложение в Народното събрание, което да се разглежда. Затова ние от „Движение за права и свободи“ внесохме предложение, след като вече беше ясно, че Кирил Петков и Асен Василев отхвърлиха предложението за решение на Министерския съвет да внесе в Народното събрание Проект за решение. Това е първата ми реплика, господин Председател, към Вас, че имам основание да му припомняте на господин Ананиев, когато казва някои фактологически неточности оттук, от тази трибуна. И второто нещо. Уважаеми господин Председател, дайте един Правилник за работата на Народното събрание на господин Ананиев, за да види, че нито една комисия не може да се произнася вместо Народното събрание, а нямаше каквото и да е внесено в Народното събрание за разглеждане. Единственото нещо към 22 юни след проваленото решение в Министерския съвет го направи ДПС, правилния ход, да внесе нещо, за да може днес да заседаваме и да се произнесем по темата въпреки отказа на правителството на задкулисието на Иво Прокопиев. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Председател. Наистина Ви благодаря. тук правят други неща, както и да е. По начина на водене. Ако може да обяснявате на господин Ананиев, като почне да говори неверни неща, защото тук проблемът е във вдигане на ветото и започването на преговорите. Така или иначе при започнал процес – със или без това, и България, и всяка една страна членка може да спре съответната кандидат-членка във всяка една глава. Така че сега да ми разправя, че това е голяма победа, защото ние имаме 70 вета – ние така или иначе ги имаме. Наричайте ги вета, спирачка, каквото искате. Тук въпросът е как в момента и вървите дружно към това, което е прекрасна гледка – „Продължаваме Промяната“ с ДПС, които стоят до Вас, с ГЕРБ, които са там и до които стоят уж техните политически противници, заедно, като мнозинство,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес не е исторически ден, нито исторически момент. Днес е поредният срамен ден за този парламент. Защо срамен? Защото до момента вече няколко часа дебатираме всъщност и нарушаваме Конституцията на Република Защото темата за Република Северна Македония е приоритет на Министерския съвет и решенията се взимат от Министерския съвет и от министър-председателя. Разглеждането на този казус, тоест хвърлянето на тази тема в парламента, всъщност е измиването на ръцете на един национален предател, който направи всичко възможно в последните три месеца да се опитва да води тази двойствена политика, за която ние първи Ви предупредихме, защото хубаво е, че в момента българското общество гледа и ще си направи изводите. Цялата тази политика, стигнала до едно френско предложение, в което единствената цел е френският президент Макрон да победи, изправя гузната съвест тук на колегите народни представители, които в най-нетипичната днес новосформирана коалиция между ГЕРБ, ДПС, „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ ще се опитат да измият срама на министър-председателя, който ще си каже: „Супер, парламентът реши така и аз, разбира се, решавам да вдигна ветото.“ Винаги проблемът, свързан с българския национален интерес, е бил в това ние да се опитаме да отстоим максимално националната ни позиция като народ и да не я предаваме. Какво всъщност ни казва френското предложение, колеги? Защо се правим на неразбрали само и само да прокарате предателството на един бивш министър-председател? Какво казва това френско предложение? Да се споразумеем и да стартираме преговорите, а после някъде там във времето, един ден, може би правата на българите някой ще ги гарантира. Може би по отношение на македонския език – знаем, че за Вас, българите, такъв език не съществува, но Вие пуснете Македония, пък ние във Франция, когато Македония идва на гости, ще им казваме, че ние знаем, че за българите не съществува македонски език, но пък за нас съществува, какво по-прекрасно е да сте в Европейския съюз. Всичките гаранции са после, всичките обещания са после. Защо, колеги, едно френско предложение трябва да бъде решено по най-бързия начин в последните минути, и то чрез нарушаване на Конституцията през парламента? Ами къде остана Консултативният съвет? Всички Вие, политически партии, в момента постъпвате изключително лицемерно, защото Вие застанахте до Президента на Република България по време на Консултативния съвет и изразихте ясната позиция на България, позиция, от която не трябва да се отстъпва. А тя е следната: единствено ветото може да бъде вдигнато чак тогава, когато бъдат изпълнени всички точки, които България е приела, и от Договора за добросъседство, когато бъде променена и Конституцията – тогава да, какво по-прекрасно нещо има от това Македония да стартира европейския си път? Но дотогава какво получаваме в гаранция? Обещания, предизборни обещания на един френски президент?! Ами след пет години дали Макрон ще бъде на власт? След пет години каква ще е ситуацията в Европа, за да сме гарант, че нещо ще ни бъде гарантирано в Македония? Дотогава какво ще се случи с българите в Македония? Няма да продължат да бъдат репресирани, или на площадите в Македония няма да продължат да говорят, че ние сме нацисти и фашисти? Сигурни ли сте в това? Знаете много добре каква е ситуацията с българите в момента в Македония. А македонският език? В следващите години всички европейски партньори какво ще Ви говорят? Да, някъде там в България знаят, че няма македонски език, обаче хубаво, че ги пуснаха да вървим и да стартираме тези преговори. В момента, колеги, понеже се пече националното предателство против Конституцията през пленарната зала, трябва да знаете, че Вие не сте нищо повече от едни съучастници, които ще подпомогнат националния предател Кирил Петков да измие съвестта си, да застане в Брюксел и да каже: парламентът реши така. Само че парламентът ще потвърди това национално предателство. И аз съм изключително щастлив, че благодарение на „Има такъв народ“ преди три месеца бяхме първите, които предупредихме българското общество. Сега българското общество трябва да знае категорично, че в момента тези, които вчера протестираха, аз не знам и срещу какво протестираха, че мафията иска да си връща държавата, днес са готови с мафията да гласуват само и само за да удовлетворят предателството на един бивш премиер. Хубаво е, уважаеми сънародници, да гледате наживо това, което се случва. Хубаво е да помните, че „Има такъв народ“ Ви каза преди три месеца какво ще се случи и вече виждате резултата. И аз призовавам Президента на Република България, който застана на страната на българското общество, за да се спазят всичките гаранции за това, че трябва да се изпълни всичко, преди ветото да се вдигне, да разсекрети разговорите от Консултативния съвет, за да видите какъв предател беше и е един бивш министър-председател. Защо аз защо казвам, че е предател? Господин Председател, това не е квалификация, аз го казвам и от личния си опит. Когато излязох с лицето си и Ви казах, че същият този тайминг ни е начертан и нарисуван от министър-председателя, всички казват: „Какво значение има, това не е доказуемо. Как може да хвърчат едни бележки в публичното пространство?“ Ами сега е същото – едно френско предложение, в последния момент, само и единствено споменава, че трябва да си стигнем ръцете, да тръгне процесът и после едно след друго някой някъде ще ни бъде гарант. Повтарям: някой някъде ще ни бъде гарант! Така че предателството е факт. Изводите ще си ги прави българското общество. Аз пак Ви повтарям – наистина съм щастлив, че бяхме първите, които Ви предупредихме. Не знам в тази ситуация как ще реагират колегите от БСП. Вероятно ще гласуват против, както ще гласувам и аз против френското предложение. Но за тях, уважаеми, това беше една огромна червена линия в коалицията, това за тях категорично нарушава коалиционното споразумение. И когато това стане факт, много ще ми е интересно лидерите на БСП какво решение ще вземат, как ще гледат българските избиратели и дали ще останат в тази порочна коалиция, водена от един национален предател? Изводите ние си ги направихме, постъпихме мъдро и напуснахме коалицията навреме. Сега е ред на останалите да решават за себе си. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Балабанов, има една яснота по проблемите на предателството, въпреки че на мен не ми се употребява тази дума ако някой извърши предателство в момента към България, това извърши ръководството на „Има такъв народ“, напускайки една коалиция, която си беше поставила за задача да направи всичко възможно България да тръгне по нормалния път на своето развитие. Това е предателството. Останалото са действително, признавам Вашите ораторски качества, но опит за манипулации. Искам да Ви напомня нещо, което уважаемото председателство не знае, но вчера ни беше предоставено на Комисия. Ако погледнете Проекторешението на Министерския съвет, което е предложил Вашият външен министър,

Вашият външен министър. Има го Проекторешението на Министерския съвет, можете да го прочетете. Смятам, че Вие сте достатъчно опитен човек и политик, за да го видите и да го коментирате. И затова Ви моля, нека да не се замеряме, нека да не се нека да гласува всеки по съвест и да бъдем коректни в отношенията си един към друг, тъй като да се размахват тук обвинения за предателство, аз лично, независимо от това, че Вие се опитвате и сега, да бъда съвсем коректен към Вас, отново да вкарате клин в отношенията между партиите от коалицията, която Вие разрушихте, да поставите въпроси, които имат своето ясно решение.

Благодаря, господин Председател. Професор Михайлов, не е коректно към българското общество, ако ние си бяхме мълчали. Ние предупредихме българското общество още преди три месеца, че имаме национален предател и това е министър-председателят Кирил Петков. Предупредихме какво ще стане. Три месеца по-късно виждаме резултата. Тук не се опитвам да вкарвам клин в отношенията на партиите, при положение че знаете, че и Вашата позиция е като нашата, трябва да се гарантират и да се спазват всички български искания и тогава да се вдигне ветото и Македония да стартира преговорите. Но в последните седмици в резултат на това, че общественото мнение е изострено по темата, ние Ви предупредихме, президентът Ви предупреждава всеки ден, Кирил Петков знае, че е предател и знае какво е направил, просто реши да си измива ръцете през Вас. (Реплика от аз не се срамувам пред българското общество, че съм напуснал тази коалиция, защото, когато начело на тази коалиция имаме национален предател, който предава българския национален интерес, аз не искам да управлявам с него и е повече от ясно. Така че наистина се надявам да гласувате по съвест, защото в противен случай българското общество много ревностно ще Ви накаже по тази тема. Благодаря Ви.

Председател, процедурата ми е по начина на водене към Вас. Разбирам, че Ви са дебели нервите, но моля Ви се, когато някой, който нарича себе си народен представител, изказва толкова, как да кажа, първо, обидни, второ, неверни квалификации към министър-председателя, моля Ви се, спирайте го! И по отношение на националното предателство искам да припомня на другаря Балабанов, че техният лидер още месец януари беше готов да продаде българския национален интерес за отпадане на визите в Щатите за българи и за премахване на Шенген. Благодаря. Вижте, имате основание за този упрек към мен, но аз си давам сметка, че може би това се търси. Дайте да караме нататък. Атанас Михнев е записан. Няма ли го? Екатерина Захариева има думата.

намалите шума в залата. Знам, че тази тема е емоционална и близка до сърцето на най-малко една трета от българските граждани, а в последните години стана, бих казала, на всички. Аз, тъй като много пъти се спомена от някои от говорещите преди мен чиста съвест, аз мога да уверя всеки един български гражданин и македонските българи, че ще гласувам с абсолютна чиста съвест за днешното решение за даване на зелена светлина на българското правителство да одобри така предложената от председателството на Съвета на Европейския съюз, в случая Френското, предложение за преговорна рамка. Защо? Защото, на първо място, правата на македонските българи, езикът на омразата, преустановяване на дискриминацията срещу тях, зачитане на техните права, мониторинг на работата на институциите в Република Северна Македония, които би трябвало да се борят срещу дискриминацията, стават част от клъстера фундаментални въпроси и ще се наблюдават през целия път на преговорите. Защото, уважаеми колеги, всъщност доста хора, за съжаление, пропаганда, подклаждана от Република Северна Македония, си мислят, че исканията на България са просто едно дребнаво историческо заяждане, а всъщност те са борба за настоящето и за бъдещето. Защото, ако продължаваме така, ако продължава кражбата на историята, пропагандата и езикът на омразата, ние ще продължим да възпитаваме поколения и от двете страни на границата, които се мразят. А от това губим и двете държави, но най-вече гражданите на Република Северна Македония. Няма да влизам в подробности за Конституцията, за пътната карта, написано е протоколи, но това по същество е пътна карта за изпълнение на договора, който става част от Преговорната рамка. Защото някои колеги, според мен неправилно, казаха, че един двустранен въпрос става част от преговорите за членство в Европейския съюз. Не, колеги, това не е просто един двустранен въпрос – това си е чист европейски въпрос. Защото, за да искаш да станеш член на Европейския съюз, ти трябва да изпълниш едни критерии, а тези критерии са включително и в това защитата на правата на човека, на всички твои граждани, включително и на македонските българи, развитие на добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, работещи институции, демократични процеси, скъсване с миналото, ясно определяне на това къде стоиш геополитически. Така че успехът на българската дипломация е именно в това, че тя успя да обясни, да, отне ѝ две години, така е, не беше лесно за обяснение, беше лесно за обяснение, че това всъщност не е просто един двустранен въпрос. Знаете ли, аз мислех да не влизам в това кой го е направил, кой не, обаче, за съжаление, колегите от „Продължаваме Промяната“ ме предизвикаха. Очевидно е, че не познават в детайли процеса. Очевидно е, че не искат и не желаят да се опитаме да направим някакво обединение, макар и не на целия парламент, по този важен, наистина исторически въпрос, но чух за пореден път много лъжи и много неточни неща. Колеги, ще припомня – нашето правителство, второто правителство на на премиера Борисов, още през 2017 г. възобнови този тежък процес и аз никога не съм пропускала тогава, възобновихме казах, защото поредица от външни министри и дипломати преди мен, включително и господин Вигенин, са работили по това този Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество да се случи. Да, тогава имаше прозорец от възможности. Да, тогава взехме тежкото решение, историческото решение, важното и доброто решение – успяхме да го подпишем. Успяхме да убедим останалите тогава все още 27 държави – Великобритания все още беше член на Европейския съюз, да приемат българския приоритет като част от европейските приоритети, а именно европейската перспектива на страните от Западните Балкани. И очевидно сме се справили доста добре, колкото и критики да чувам, защото от 2018 г. досега са минали много години, колеги, и все още това е основен приоритет на всичките останали председателства. Да, знаехме тогава, изобщо не бяхме наивни, че само подписването на един договор няма да ни реши проблемите – напротив, това е началото. Да, знаехме, че много често колегите в Република Северна Македония подписват нещо и после го забравят, само за да получат едно да. Успяхме да подпишем обаче и протокола единствения, между другото, до момента подписан – 2019 г., днес много пъти беше цитиран вторият протокол, който става част от Преговорната рамка, за изпълнението на Договора. Това е по Комисията по чл. 12. Това е една междуправителствена комисия. В него има всичко, което няма в този, втория протокол – проект на него. И какво е ценното в Преговорната рамка, колеги? Че тези протоколи – не един, и следващи ще има, стават част от преговорния процес, стават част от наблюдението през цялото време. Така че, колеги от „Продължаваме Промяната“, нито всичко започва от Вас, нито всичко ще свърши до Вас, слава богу

В момента сме тук – имаме наистина добро предложение. От петък мотаете свикването на тази комисия. Криете председателя си. Аз вчера пет пъти се опитах да ѝ звънна, абсолютно не ми вдигна телефона. Съжалявам да го кажа, че влизам в тези неща. Но все пак, когато успяхме да се съберем и да включим в дневния ред решението, което ние предложихме, ДПС и „Да, България“

на тримата вносители, на трите партии вносители, да имаме едно общо решение, днес да гласуваме едно решение, се провалиха вчера. Но това решение беше възможно, защото отново ГЕРБ и нашият лидер, както поставихме въпроса през 2017 г., 2018 и нашето правителство поиска тези въпроси, които не са просто двустранни, да станат част от Преговорната рамка. След което двата служебни кабинета работиха по това. Имаше четири месеца спиране по време на Вашето правителство – това е истината, колеги! (Реплики се работеше. Ще се направя, че не чувам господин Ананиев – това не е лесно за обяснение, затова отне две години. Стигнахме дотук, защото българските политически партии, българското общество не се поддаде на натиска

казахме ясно: колеги, ще подкрепим, внесете го в Народното събрание, но нека да спазим конституционната процедура. Народното събрание не може да иззема компетенции от Министерския съвет, има поредица от решения на Конституционния съд.

Ще го разгледаме! Казах: ще гласуваме каквото внесете, ще одобрим Преговорната рамка. Затова поискахме отлагане, а не отмяна – защото нямаше решение. Чакайки свършеното в Министерския съвет в сряда, господин Ананиев, а не във вторник, видяхме, че Министерският съвет не излезе с решение, не одобри решението на външния министър, което беше внесено в Министерския съвет. Тогава, на следващата сутрин, ние

посока. Аз вярвам, че днес е добър ден за Европа, добър ден за Република Северна Македония, но най-вече – добър ден за България. Благодаря за вниманието.

Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Видяхме вчера, че имаме очевидно нова коалиция, нов – стар всъщност, евро-атлантически консенсус в парламента. Това са групите на „Продължаваме Промяната“, ДПС, „Демократична България“ и ГЕРБ много интересен формат, които се опитват да ни убедят с изказванията си как френското предложение било добро и не представлявало компромис спрямо националните интереси на България. Затова аз ще цитирам не кого да е, а Вашите не наши, Вашите европейски партньори, така обичани, които защитават нашите български национални интереси според Вас, какво казват те, а именно, цитирам френския президент Макрон, който казва: „Това е Ваш европейски дълг.“, тоест разбирайте български европейски дълг. Той призовава българските политици от целия политически спектър да подкрепят предложения от Франция компромис. Подчертавам дебело, самият Макрон определя предложението като компромис за България и ние да го подкрепим, за да позволим сваляне на ветото върху започване на преговорите за членство на държавата, така наречена Северна Македония. Тоест как, уважаеми дами и господа от новата, стара всъщност евро-атлантическа коалиция, по-специално „Демократична България“ и Христо Иванов, който си позволява директно да говори с френските представители, за да го инструктират как да бъде точно свалено ветото и как да бъде заобиколен българският национален интерес, моля господин Христо Иванов да отговори на този въпрос: защо той, като е говорил с френските представители, не е повдигнал този въпрос? И защо всъщност сега Макрон потвърждава това, което ние казваме – че това предложение е компромис за българската страна? Именно затова ние няма да го подкрепим. Благодаря.

напълно не съм съгласен, че бяхте изключително тактичен спрямо хората, които в тази зала многократно говориха, че Македония е сделка и че Македония е оферта.

част от България. Ние никога няма да я прежалим и Македония не е сделка. Македония, това са нашите деди и това е нашата национална памет.

Понеже новата, а всъщност стара евро-атлантическа коалиция не желае да отговори на въпроса какъв точно е предложеният компромис и кои са слабите страни на така нареченото френско предложение, аз като един от малкото хора в залата, които са го чели, ще направя това за Вас и ще Ви обърна внимание на няколко съществени момента без претенции за изчерпателност, защото физически времето не ми го позволява, а именно шумно рекламираното вписване на българите в Конституцията Македония. В Конституцията там е записано за македонския народ. Тоест, ако ние запишем предложението в настоящия му вид и искаме равноправност с другите части от народи, подчертавам другите, излиза, че ние индиректно признаваме, че има отделен друг македонски народ – нещо, което е кощунство, това е престъпление спрямо българския национален интерес. Нека да припомня и думите на Ванче Михайлов, че: „Ние направихме ВМРО не за да правим две Българии, а защото нямаме една целокупна.“ Нека да припомня, че именно неговият клуб беше запален съвсем наскоро – клубът, носещ неговото име, извинявам се, беше запален съвсем наскоро в Македония и това е поредното доказателство, че държавата, носеща това име днес, не е реформирана. И като такава съответно не следва да бъде допусната за за членство в Европейския съюз. Тук искам директно да цитирам и Устава, или иначе казано, Конституцията на Северна Македония, за да може да придобиете представа

и за неговата равноправност с албанци и с други народности. Тоест ние от така направеното предложение разбираме, че Вие се съгласявате с това да имаме индиректно признаване на друга народност освен българската. Цитирам: „Историческият факт, че Македония – това е тяхната конституция – е конституирана като национална държава на македонския народ, в която се обезпечава цялостна гражданска равноправност и трайно съжителство на македонския народ с албанците, турците, власите и ромите, и другите националности, които живеят в Република Македония.“

Освен това имаме директно рефериране, както казахме, на македонски език във френското предложение. Също така не е подписан двустранният протокол. Давам конкретика. РЕПЛИКИ: Времето! АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ: Ще изтърпите малко за времето, за да чуем конкретиката, която Вие самите не предоставихте. изтекло.) Добре, ще завърша с един цитат на Васил Левски и моля да не ме прекъсвате, докато цитирам Апостола на свободата, който казва така – по памет цитирам: „Ние българите искаме да живеем човешки, искаме да живеем свободно в нашата земя, българската, там, където живее българинът – в България, Тракия, Македония.“